Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 228. Predlagatelj ovog zakona je Vlada RH. Prijedlog akta zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o Konačnom prijedlogu proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava. pred vama je prijedlog zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama s konačnim prijedlogom zakona prije nego što obrazložim sam zakon želio bih vas podsjetiti na neke činjenice koje su prethodile donošenju ovog zakona. Kao što znate Hrvatska u dubokoj krizi i ta duboka kriza je pokrenula trend koji je unatrag pet kvartala negativan. Mi imao negativan BDP, s druge strane smo svakim danom bili svjesni da gubimo više radnih mjesta, da gubimo radna mjesta, da se povećava broj nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje, prešli smo broj 350 da unatoč tome što smo ove godine zaposlili više ljudi u Hrvatskoj to nije bilo dovoljno da smanji taj negativni trend koji je krenuo 2008. godine i još, traje, izgubili smo preko 200 tisuća radnih mjesta. Kada govorim o industrijskoj proizvodnji ona je 2010. godine zabilježila međugodišnji pad od 1,5%, u 2011. 1,2%, a u prvih 9 mjeseci 2012. pad od 5,6%. Indeks građevinskih radova smanjen je u 2010., 2011. na međugodišnjoj razini za 15% a u prvih 8 mjeseci 2012. 11%. Također očekuje se nastavak negativnih makroekonomskih kretanja te pad BDP-a što smo imali priliku vidjeti i prema rezultatima samog državnog Zavoda za statistiku. Sa proračunom u 2013. koji je cilj jačanje gospodarstva, prethodno je potrebno provesti mjere fiskalne štednje i u 2012. smo reducirali rashodovnu stranu, a ove godine nas očekuje 10,9 milijardi kamata na 170 milijardi kuna javnog duga. Nažalost potrošnja u državi, državna potrošnja nije slijedila trendove i nije se prilagođavala krizi, tako da u posljednjih 5 godina pao nam je izvoz, pada nam BDP, padaju nam investicije a da je potrošnja države ostala na istoj razini. Ono što je isto tako karakteristika da u to vrijeme kada su negativni trendovi jer su negativni trendovi krenuli i nastavljali se, potpisivani su kolektivni ugovori koji nisu pratili krizu krizu i prava koja su se ugovarala u tim kolektivnim ugovorima su bila daleko od mogućnosti koje država može financirati. Vjerojatno je to zato bilo iz razloga što se želio kupovati lažni socijalni mir, što se socijalni mir kupovao daljnjim zaduživanjem jer je bilo lakše dignuti kredit od milijardu kuna za plaće nego sjesti za stol sa socijalnim parterima i u teškim pregovorima ali pregovorima reducirati isplatu pojedinih materijalnih prava. Pa i u vrijeme kada su potpisivani gradski kolektivni ugovori, a to je bio kraj 2011. godine, kada su se potpisivala prava koja su prelazila daleko mogućnosti financiranja države, u isto vrijeme sa potpisivanjem tih prava se država dodatno zaduživala. Da održimo fiskalno pravilo to smo rekli da je to jedan od temelja samog proračuna, bilo je potrebno reducirati isplatu pojedinih materijalnih prava državnim službenicima i namještenicima i zaposlenicima u javnim službama. Iz tog razloga otvorili smo pregovore sa državnim službenicima i namještenicima i sa javnim službama. Ono što smo uspjeli sa državnim službenicima i namještenicima u vrlo relativno kratkom roku u 5 krugova pregovora doći do toga da je važno da imamo temeljni kolektivni ugovor, da materijalna prava u tom temeljnom kolektivnom ugovoru budu održana a da dodatkom temeljenog kolektivnog ugovora se dogovori da nema ispate božićnice i regresa u 2013. i božićnice u 2012. definiranje naplate troškova prijevoza, reduciranje osnovice za jubilarne nagrade, smanjenje dnevnice sa 170 na 150 kuna. I to su potpisali svi sindikati reprezentativni sindikati koji su sudjelovali u pregovorima sa državnim službenicima i namještenicima. Nažalost to nismo uspjeli postići postići sa sindikatima javnih službi i vlada je zbog neuspjeha pregovora dakle zbog nemogućnosti da se dogovori sa javnim službama s obzirom da je temeljni kolektivni ugovor za javne službe bio još na snazi je otkazala temeljni kolektivni ugovor i on bi trebao isteći 20.12. dakle za par dana. U isto vrijeme shvaćajući opredjeljenje i sindikata i Vlade da je potrebno da imamo temeljni kolektivni ugovor za javne službe pokrenuti su novi pregovori o novom temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe koji je trebao zamijeniti ovaj temeljni kolektivni ugovor u otkazu i temeljem Zakona o reprezentativnosti formiran je novi pregovarački odbor koji je obzirom da po tom zakonu neki sindikati koji su godinama bili isključivani iz ovog pregovora dobili priliku da sudjeluju u pregovorima, pregovarački odbor je imao 11 članova nakon pregvora je evo jučer potpisan novi temeljni kolektivni ugovor za javne službe u kojem su sadržana sva ona prava koja su bila i u starom temeljnom kolektivnom ugovoru, a dodatkom u temeljenom kolektivnom ugovoru su se reducirala isplata pojedinih prava kao što smo dogovorili sa državnim službenicima i namještenicima. Nažalost kao i u lipnju tako i u ovim pregovorima nismo naišli na razumijevanje i shvaćanje situacije od strane 4 sindikata udruženih u Maticu sindikata. I u tim razgovorima iako se Vlada približavala stajalištima sindikata ostao je nepomirljivi stav Matice sindikata da je važno da je bitno i njihov je uvjet bio da se ono što se odreknemo za ovu i za sljedeću godinu jednog dana hipotetski varati kada bude situacija bolja odnosno kada bude stanje u Hrvatskoj bolje. Ono što je bilo pitanje što to znači koje je stanje bolje u Hrvatskoj? Da li ćemo staviti da je bruto društveni proizvod veći od 2, veći od 3, veći od 5, veći od 10? Dakle Vlada nije mogla pristati na taj uvjet iz jednostavnog razloga što sse nismo željeli obavezati da isplatimo nešto što ne možemo isplatiti, a s druge strane nismo željeli se obavezati da isplatimo nešto ili da obavežemo neku buduću vladu da isplaćuje ono što smo mi dogovorili. Dakle mi smo željeli i sa time prekinuti jednu navadu odgođenog sindikalizma na način da su se stvari dogovarale ispod stola tajnim dogovorima navečer u Banskim dvorima i gdje se dogovaralo dobro, mi ćemo vama popustiti na ovome, ali vi nama potpišite da ćete jednog dana nam vratiti tu i tu sa tom nekom drugom uslugom. Na taj način neki sindikati sebi osiguravali bolje pregovaračke pozicije sa nekom drugom vladom sa nekim drugim pregovaračkim odborom i mi smo željeli prekinuti sa tom Željeli smo dogovoriti se jasno, čisto na stolu sa argumentima i da ono što potpišemo i ispunimo. I to smo uspjeli sa 7 sindikata. 7 sindikata je potpisalo odnosno parafiralo temeljni kolektivni ugovor i jučer je popisali su 6 sindikata, nažalost Sindikat Preporod nije potpisao iako je parafirao temeljni kolektivni ugovor. Praksa koja je bila godinama koja je vezana opet u taj odgođeni sindikalizam ili pitanje povjerenja je bila da ono što dogovorimo u temeljnim kolektivnim ugovorima to još jedanput prepišemo u granske kolektivne ugovore pa ako nam slučajno se desi da izgubimo ta prava u temeljnom kolektivnom ugovoru neka prava će ostati u granskome pa dok Vlada još pokrene pregovore u granskome mi ćemo doći u poziciju da to isplatimo. Iako su se sindikati obavezali u temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe da ćemo u roku od 30 dana uskladiti granske kolektivne ugovore sa temeljnim kolektivnim ugovorom, obzirom da dio sindikata nije potpisao da su ti sindikati jasno i dio granskih kolektivnih ugovora, malo je vjerojatno da bi ti granski sindikati potpisali i izmjene granskih kolektivnih ugovora i desilo bi nam se ono što se desilo 2001.godine kada se dogovorila ona famozna cipelarina gdje se ta cipelarina dogovorila u temeljnom kolektivnom ugovoru i trebalo ju je pretočiti u granske kolektivne ugovore. I dio sindikata je to napravio ali dio sindikata se pravio grbav jednostavno to ostavio u svojim granskim kolektivnim ugovorima i desila se nejednakost u ustavu. Jedni su bili pošteni i to dobili, drugi su se ne bih rekao da su bili nepošteni nego su našli načina kako da izigraju taj dogovor, dobili nešto što drugi nisu dobili. Dakle, sa time da u granskim kolektivnim ugovorima postoji božićnica i regres mi smo nakon potpisivanja temeljnog kolektivnog ugovora u poziciji da se obzirom da to postoji u granskim kolektivnim ugovorima za dio sindikata isplati božićnica u 2012.i božićnica i regres u 2013. Ne želeći da nejednakost u sustavu caruje želeći da svi podjednako podnesemo teret krize, želeći da sindikati koji su potpisali, većina većina sindikata koja je potpisala jedan ili drugi temeljni kolektivni ugovor ne dođe u priliku da njihovo članstvo ne dobije božićnicu, a da drugi dobiju božićnicu. Pred vama je zakon kojim se to regulira, dakle zakon kojim uskraćujemo isplatu pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama na taj način osiguravamo i provođenje dva temeljna kolektivna ugovora i provođenje one volje koja je bila izražena i tijekom pregovora, a to je da je važno da svi jednako ili da svi jednako se odrečemo određenih materijalnih prava. S druge strane, Vlada je također pristala na prijedlog sindikata koji je uveden u dodatak temeljnog kolektivnog ugovora da u slučaju da netko od sindikata tužbom dobije isplatu ovih materijalnih prava, dakle tu moramo računati i na one sindikate koji nisu sudjelovali u pregovorima, ali imaju jednako pravo kao i sindikati koji su sudjelovali u pregovorima da Vlada onda se obavezuje da će isplatiti to materijalno pravo svima, bez obzira da li su potpisali da se odriču ili da se ne odriču. Motiv za donošenje ovog zakona je činjenica da se materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama financiraju od istovjetnih javnih i fiskalnih prihoda pa upravo zbog toga smatramo da zaposleni u javnim i državnim službama moraju biti ravnopravni u odnosu na opseg i visinu njihovih prava. Također bih želio naglasiti da uskratom isplate božićnice i regresa zaposlenih u javnim službama koje proizlaze samo isključivo iz ugovornih obveza, a ne iz zakona i drugih propisa ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu koji zajedno sa prijevozom i sa uštedama uštedama na razini jubilarnih nagrada iznosi otprilike oko milijardu i pol kuna. Pritom nam je važno da istaknemo da sa ovim zakonom ne usporavamo niti osporavamo slobodu kolektivnog pregovaranja koja je zajamčena Ustavom. S obzirom da imamo mišljenje Međunarodne organizacije rada, odbora stručnjaka od 1996. godine, ali i od 2011. na primjeru Grčke gdje je odbor stručnjaka naveo da u slučaju kada postoje ekonomski razlozi, u slučaju kada dolazi do problema u samo realizaciji državnog proračuna Vlada ima pravo intervenirati u kolektivne ugovore i ima prava intervenirati u visinu plaća. Ta intervencija ne smije biti trajna, mora biti vremenski ograničena i mora biti usmjerena na ona materijalna prava koja se nalaze u svakom dijelu sustava. Ovaj zakon apsolutno slijedi ta pravila, dakle on je ograničen na godinu dana i pogađa materijalna prava koja su u cijelom sustavu jer su božićnica i regres u cijelom sustavu. Institut plaća i drugih ugovorenih materijalnih prava i drugih prava iz rada dogovorena ovim temeljnim kolektivnim ugovorom ostaju na snazi i isplaćuje se na onaj način kao što je bilo i do sada. Po nama nema nikakvih promjena u samom sustavu kolektivnog pregovaranja. Mi ćemo vrlo brzo sjesti sa sindikatima oko granskih kolektivnih ugovora. Sljedeći tjedan će se donijeti odluka o pregovaračkim odborima koji utvrđivanje njihove reprezentativnosti je malo duže potrajalo vjerojatno zato što je bilo isto kalkulacija da li će se uspjeti potpisati temeljni kolektivni ugovor pa onda neka nam ostane granski jer tamo su ona prava koja su bila i u temeljnom kolektivnom ugovoru. Zakon je ograničenog djelovanja, ograničenog dosega, osigurava jednakost u sustavu, osigurava stabilnost proračuna, osigurava i da one uštede koje moramo napraviti da bi održali financije države da to i napravimo. Jasno da će biti kritika na ovaj zakon, ali kada pogledate situaciju u kojoj se nalazi država, kada pogledate situaciju da u javnim službama kolektivni ugovori nisu pratili ritam krize, da se nisu prilagođavali isplata materijalnih prava ritmu krize nego su se čak i povećavala, a da s druge strane rad u javnoj i državnoj službi je u Hrvatskoj u ovom trenutku jedan od oblika privilegije jer plaće dolaze na vrijeme, jer se plaće isplaćuju na vrijeme i sigurno je radno mjesto. Mnogi od ljudi koji rade u realnom sektoru ili oni koji su sada na zavodu za zapošljavanje bi rado htjeli da imaju takvu privilegiju. A kad imate takvu privilegiju onda se treba prilagoditi i trenutku u kojem se nalazimo i treba se prilagoditi i onim ekonomskim pokazateljima koji u ovom trenutku u Hrvatskoj nisu dobri. Naravno da Vlada, i ostali socijalni partneri su suglasni da se u vrijeme krize treba pokriti sa onoliko koliko imamo i da kad govorimo o samom socijalnom dijalogu socijalni dijalog se nastavlja, Gospodarsko-socijalno vijeće nastavlja funkcionirati i što se tiče Gospodarsko-socijalnog vijeća ono će se formirati vrlo brzo po Zakonu o reprezentativnosti gdje ćemo točno konačno i vidjeti tko je sve reprezentativan u samom Gospodarsko-socijalnom vijeću. Nadam se da će ubuduće, a pregovori će i dalje teći i ova Vlada će pregovarati i dalje sa sindikatima evo sad pregovaramo o Sporazumu o osnovici javnih plaća koji je isto jedan od načina odgođenog sindikalizma. Sporazum koji je potpisan 2006. pa onda 2009. je potpisan dodatak tom sporazumu je sporazum koji se stalno odgađa. I sami sindikati, dio sindikata su rekli dajte da nešto napravimo da napravimo sporazum koji je realan, koji će omogućiti da plaće u javnom sektoru i državnim službama rastu onda kada to bude vrijeme, a ne da svake godine našim članovima kažemo a čujte ove godine nisu išle plaće. Možda će ići sljedeće godine ako opet to ne odgodimo. Dakle, mi upravo pregovaramo sa socijalnim partnerima o dodatku Sporazuma na plaće u javnim službama gdje ćemo također dogovoriti da za ovu godinu i za sljedeću godinu s obzirom na stanje nećemo moći podići plaće u državnom i javnom sektoru, a i s druge strane ćemo i taj sporazum ja se nadam prilagoditi uvjetima u kojima je. I Vlada i sindikati su suglasni da sporazum treba ostati, da treba ostati sporazum o tome kada će rasti plaće u javnom sektoru. Ali da to treba biti temeljeno na realnim ekonomskim pokazateljima. Zakon omogućava da svi u sustavu podjednako podnesu teret krize i zakon provodi ono što smo dogovorili sa sindikatima. Sve one dodatke temeljnom kolektivnom ugovoru koji smo dogovorili, a s druge strane i obećanje koje smo dali i državnim službenicima i namještenicima, ali i ljudima u prosvjeti u osnovnom, srednjem, visokom školstvu također realiziramo. Dakle, s obzirom da smo u temeljnom kolektivnom ugovoru bolje, za javne službe bolje regulirali određene stvari kao što je na primjer trošak prijevoza, jubilarna nagrada. Već sljedeći tjedan otvaramo pregovore sa državnim službenicima i namještenicima da taj dobro ispregovarani dio uključimo i u njihov temeljni kolektivni ugovor. Dakle, da svi jednako imaju i dobre i loše strane koje sam ugovor nosi. A također ćemo otvaranjem granskih kolektivnih ugovora u osnovnom i srednjem školstvu vratiti 3579 Uredbu koja je dugo godina služila kao batina i mrkva, dakle koja je služila u pregovorima, koja se 8 godina nelegalno isplaćivala. Ona će se vratiti u sustav preko sustava koeficijenata i svi će u sustavu imati sada sigurno zajamčenu plaću vezanu uz njihove rezultate rada. Žao nam je što to nismo što to nismo uspjeli sa sindikatima školstva realizirati, ali smo bili spremni i u šestom mjesecu kada smo morali podići plaću za 2,3% tada smo se dogovorili da i predložili sindikatima da odgodimo povećanje plaće za 2,3% a da legaliziramo uredbu 3579. Međutim, s obzirom da nismo uspjeli dogovorit se morali smo podići plaće i da bi održali sam proračun i same plaće smo morali onda prestati isplaćivati nelegalnu uredbu 3579. Ona će se ponavljam vratit u sustav, sustav kolektivnog pregovaranja za granske kolektivne ugovore i zaposlenici u školstvu će svoje plaće imati sigurne i neće ovisiti o nekoj uredbi koja je bila nelegalna, odnosno koja se isplaćivala a da nije imala za to valjanu pravnu podlogu. Dakle, predstoje nam sada pregovori koji će se nadam završiti također uspjehom kao što su se završili i ovi pregovori sa državnim službenicima i namještenicima i sa javnim službama. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Željko Reiner i prva replika. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Pa ja moram reći da sam zapravo zgrožen da je ipak ovaj zakon došao pred Sabor. Ja sam se nekako nadao sve do zadnjeg časa da će ga Vlada povući. to je po prvi puta u povijesti Hrvatske države da se bez prethodnog mišljenja Gospodarskog socijalnog vijeća zapravo u stvarnosti suspendira neki kolektivni ugovor. I nije točno da nema promjena u kolektivnom ugovaranju. Sasvim izvjesno dramatična promjena se događa, jer svi daljnji pregovori će biti zapravo obilježeni jednom jednostavnom porukom. Ili prihvatite ono što vam Vlada nudi ili ako ne mi ćemo dat zakon kojim ćemo ionako sve to derogirati. Prema tome ovim zakonom zapravo se na neki način kolektivno pregovaranje gubi smisao i stavlja se pod jedan veliki upitnik. Ono što treba isto tako reći je da se ovim zakonom derogira članak 7. Zakona o radu koji jasno je definirao neke stvari, a želim podsjetiti isto tako da je kriza u Hrvatskoj bila najveća 2009. godine. Tada je BDP pao za 6%. Nakon toga 2010. godine kad je tadašnja Vlada pokušala promijeniti upravo zbog toga Zakon o radu onda je upravo vaša stranka i vodstvo stranke odlazilo potpisivati peticiju gromoglasno protiv promjena Zakona o radu itd. moramo na to isto tako podsjetiti, Jelačićev trg i sve ono što se događalo. Jasno je da se time ruši osim toga ono temeljno pravno načelo pacta sunt servanda ili ugovori se moraju poštivati jer ovim se, dakle to ne poštiva i to je jedno civilizacijsko načelo koje je stoljećima staro, a evo ovaj puta se ti ugovori ne poštuju. I moram reći da me silno čudi da to sve radi Vlada koju predvodi stranka koja se zove Socijaldemokratska partija jer to što se radi točno suprotno biti socijaldemokracije koja bi trebala zastupati upravo ono i biti bliska sindikatima i zastupati interese radnika. Hvala lijepo. žao mi je da je ovakva diskusija od članova opozicije koji su bili na vlasti u vrijeme kada su potpisivani sporazumi i kolektivni pregovori koji su daleko premašivali koji su daleko premašivali same mogućnosti države, u vrijeme kada potpisani su granski kolektivni ugovori 2011. u isto vrijeme je ministrica financija odlazila po nove kredite da bi se mogle isfinancirati mirovine i da bi se mogle isfinancirati plaće. Prema tome, tada je bilo vrijeme kada se moglo dogovoriti da se određena materijalna prava ne isplate i tada se moglo dogovoriti sa sindikatima da se stvari riješe. Što se tiče članka 7., dakle članak 7. govori o tome da radnik ima pravo kada postoje dva pravila pravila ili dva zakona ili dvije novele da se na njega primjenjuje povoljno pravilo, da to nismo stavili u zakon onda bi bilo koji član sindikata ili bilo koji zaposleni s obzirom da postoji granski kolektivni ugovor na snazi imao pravo tužiti i dobiti božićnicu i regres. Sa ovim mi ne zadiremo u sam Zakon o radu jer tu se dvije stvari treba razdvojiti. Jedna je da je Vlada u postupku izrade zakona konzultirala i mišljenja Međunarodne organizacije rada, dakle ja sam jasno rekao što Međunarodna organizacija rada misli o tome. Također, nismo suspendirali niti mogućnost kolektivnog pregovaranja, a što se tiče ovog pitanja da smo potpisali izmjene, da smo bili protiv izmjena Zakona o radu očekivani pokušaj vjerojatno će to biti danas lajt-motiv diskusije s ove strane bili smo protivni na način kako se išlo u postupak promjene Zakona o radu. A da napomenem da smo mi upravo pokrenuli prije dva dana promjene Zakona o radu na način kao što treba, a to je … dijalogom između sindikata i poslodavaca. Hvala lijepa ministre. Poštovani zastupnik Ivan Šuker i nova replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre ja sam iskreno ostao šokiran sa vašim uvodnim dijelom. Vi stvarno pričate kao da smo mi nekakva neuređena država. Tajni dogovori, lažno zaduživanje, kolektivni ugovori. Ako hoćete ozbiljno argumentirati onda recite taj i taj kolektivni ugovor sa tim i tim odredbama tada i tada. Međutim, najveću neistinu koju ste rekli je Ugovor 3, 5, 7 i 9%. Pa znate tko je to potpisao i kada? To je potpisao potpredsjednik Vlade Granić kad je predsjednik Vlade bio pokojni gospodin Račan i to je bila posljedica ukidanja svih onih prava u Sporazumu sa MMF-om i da ne bi i nakon onih velikih štrajkova. Dakle, taj ugovor je iz vašeg doba. Ako je nelegalan bio kasnije onda je bio nelegalan i 2003. godine. Druga stvar, što vam znače tajni dogovori? Pa gospodine ministre jeste vi svjesni što ste rekli? Ako su dogovori u Vladi, ako se da izjava za novinare, ako to prate mediji, ako se objavi što je pa onda kako to može biti tajno? A druga stvar što vam znači lažno zaduživanje? Kako se netko može lažno zadužiti? Ja znam da vi niste niti pravnik niti ovo, ja cijenim vaše medicinsko znanje i poštujem vaš doseg u toj struci, ali nemojte si uzimati za pravo da koristite termine u nekim drugim strukama koje naprosto ne leže. Naprosto nije istina. Jer 90% stvari koje ste vi ovdje rekli nije istina. Vi dobro znate što je bilo sa pregovorima u javnim službama, tko ih je forsirao i kako su završili i tko je maknut s tih pregovora. razumije./… E pa onda, ali isto imate tamo jednu klauzulu koja je ugrađena. Međutim, problem je negdje drugdje, o tome ću govoriti u pojedinačnoj raspravi. Samo molim vas gospodine ministre zbog digniteta države, zbog digniteta Vlade u kojoj sjedite nemojte koristiti ovakve izraze jer oni naprosto ne mogu opstati. Nema tajnih pregovora, nema lažnog zaduživanja. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. Kad govorimo o lažnom zaduživanju onda govorimo o zaduživanju potpisima temeljnih kolektivnih ugovora i potpisima granskih kolektivnih ugovora gdje se zadužujemo za nešto što znamo da će možda netko vratiti, možda netko neće vratiti. Kad govorimo o nelegalnim dogovorima pogledajte kolektivni ugovor o osnovnom školstvu koje je potpisao ministar koji je bio u vašoj Vladi. Svi drugi granski kolektivni ugovori nemaju jednu klauzulu koju taj granski kolektivni ugovor ima gdje ste jasno pristali na tome da oduzimate Vladi njeno iskonsko pravilo, a to je da plaće uređuje putem koeficijenata. U članku 10. tog ugovora stoji da se koeficijenti u osnovnom školstvu ne mogu mijenjati za vrijeme dok traje taj kolektivni ugovor. Time ste automatski uzeli pravo Vladi da rješava pitanje plaća Poštovani zastupniče strpite se, dobit ćete 10 minuta. Sve ćete imati vremena. **Mrsić, Mirando (SDP)** Prema tome, to su ti tajni dogovori gdje se stavljalo unutra nešto, dakle pristajalo se da se Vladi oduzme njeno iskonsko pravo. To je jedno. A s druge strane što se tiče 3, 5, 7, 9 2003. je donesena uredba, 2004. je osnažena uredba i nakon toga je tu uredbu trebalo ili pretočiti u same zakone ili ponovno donijeti uredbu. Da, ali niti dok ste vi bili ministar niti nakon toga nikad nitko nije obnovio jer uredba traje godinu dana koliko znam. Prema tome, nitko nije obnovio uredbu i nastavilo se isplaćivati bez da se uredba obnovila. Bilo bi fer da se uredba obnovila. A kad govorimo o tajnim dogovorima pitajte sindikate koji bi otišli sa pregovora sa jednim mišljenjem, a neki bi ostali i onda bi dobili odgođeni **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministre. Bit će još prilike. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite poštovani zastupniče. moji prethodnici su rekli, jedan je zgrožen drugi je sablažnjen, moram priznati da se ja pomalo čudim na to, a što ste očekivali više? Nakon godinu dana ovakvog rada, i ovo što su pokazivali, ne znam čemu se čudite uopće? Na kraju krajeva sam premijer je rekao izvanredno stanje a ovo što sad radite sa ovim izmjenama. Ovo je primjereno nekim totalitarnim sistemima, ovo meni više liči na neke poteze nekih knuti koje određuju. Imate pravo na kolektivno pregovaranje al ćete ispregovorat samo ono što dobijete na pismeno, samo ono što dobijete na pismeno, eventualno ono što je ponuđeno. Ovo je stvarno besramno i još reć socijaldemokratska Vlada. Plan 21. Program Vlade nigdje ne spominje nikakve ovakve poteze, međutim vi to uredno uredno odrađujete, to je po vama u redu, socijaldemokratski osjetljivo. Velite socijalni dijalog sa sindikatima se nastavlja. Čime? Ako zakonom im sve onemogućite, je nastavak socijalnog dijaloga jednostavno nemoguće. I na kraju krajeva, spomenuli ste negdje na samom početku, Vlada neće preuzimat na sebe obaveze za sljedeće Vlade, al nema dugo smo imali dva takva primjera gdje upravo Vlada prebacila na izvršit će se 2015. godine, Zakon o policiji, Zakon o isplati plaće sudaca i sad se pozivate na neku principijelnost, poštenost, nećete drugima onima iza sebe ostaviti to isto, a nema dugo su dva takva zakona bila ovdje. Hvala i vama poštovani zastupniče i odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić, izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani zastupnik je upravo govorio o određenom sindikalizmu, dakle i onaj zakon gdje smo odgodili otpremnine u onom djelu otpremnina za policajce odgođeni sindikalizam. Potpisala se nešto za što je bilo jasno da se ne može isplatiti i bilo je jasno da to ne može nitko isplatiti i bilo je brigo moja prijeđi na drugoga. A što se tiče samog socijalnog dijaloga, socijalni dijalog traje i dalje, dakle mi ćemo uputiti u Sabor u zasjedanju u siječnju Zakon o minimalnoj plaći koji je Zakon postignut između socijalnih partnera. Počeli smo razgovore o izmjenama zakona o radu na način kao što to treba napraviti. Gospodarsko socijalno vijeće funkcionira, socijalni dijalog i u javnim poduzećima je na snazi. Prema tome sa ovima se ne derogira nikakvo socijalno pregovaranje jer zakon ograničen samo na dva materijalna prava i ograničen je samo vremenski. Prema tome i u skladu je i sa Međunarodnim konvencijama i sa Ustavom RH **Leko, Hvala lijepa. Da ste rekli …/Govornik se ne razumije…/ dok stvari tako stoje. Dok se okolnosti nisu promijenile, ići ćemo sada na promijenjene okolnosti. Da li predstavnici radnih tijela žele uzeti učešće i podnijeti izvješće? Ne. Prelazimo na raspravu. Prvi su na redu klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru a prvi klub je Klub hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici, evo na početku u uvodnom dijelu ministar nam je održao jedno lijepo predavanje koje je lijepo bilo za slušati, ali istina je sasvim negdje druga. Ja ću početi sa dva citata sa iz Programa Vlade RH koje su na 32. ili na 33. stranici Programa Programa Vlade za mandatno razdoblje za 2011. i 2015. godinu to je bio ujedno i Program Kukuriku koalicije i u tim citatima se kaže: "Hrvatskoj treba socijalno odgovorno društvo u kojem radnik nije roba i kojem su rad i solidarnost visoko na ljestvici društvene vrijednosti". I drugi citat: "radnička participacija i suodlučivanje kao oblik partnerstva rada i kapitala jamči pravičnost uzajamnih odluka socijalni dijalog, sigurnost rada i motivacije za rad." To je ono što piše u Programu Vlade i to je ono što je ova Kukuriku koalicija govorila kada i određeni dio glasača se odlučilo da im dade glas. I sada postavljamo si pitanje, da li ovim zakonom gradimo socijalno odgovorno društvo. Hrvatski laburisti tvrde da ne. Da li jamčimo pravičnost uzajamnih odluka, socijalni dijalog, sigurnost rada i motivaciju? Ne. Ovim zakonom uzimamo prava radnika i ukidamo ta prava. Da li ovim zakonom podižemo motivaciju za radom? Ne, jer nitko kome se nasilno oduzme nešto, neko pravo ne može biti motiviran za rad. Da li radnici imaju išta više dobroga se nadati od ove Vlade? Poslije ovoga, ja mislim da sigurno ne.što ne.što se radi ovim zakonom? Vlada praktički vrši nasilje nad slobodom kolektivnog pregovaranja koja je zajamčena Međunarodnim konvencijama o radu. Ovim zakonom nasilno se uzimaju prava radnika ugovorena u Kolektivnom ugovoru. To je jedno područje kad govorimo posljedice koje izaziva zakon trenutno na postojeće Kolektivne ugovore. Ali osnovno je pitanje koju poruku Vlada RH šalje poslodavcima s ovim zakonom? Poruka bi trebala glasiti ovako, ne trebaju nam kolektivni ugovori i vi ih stavite van snage ako želite smanjiti prava radnika jer mi to evo ovako radimo. Ne trebaju vam sindikati ignorirajte ih jer i mi to ovako radimo. Što će vam socijalni dijalog sa sindikatima samo se sa njima gubite vrijeme. Sami odredite prava radnicima onako kako mislite da je ot najbolje, radnici su tu da rade i šute jer ako se imalo i pobune uzmite im još više ako imate što uzeti. Radnici po ovome ipak su roba i ova država sve manje socijalna država i tu upravo zahvaljujući tzv. socijaldemokratskim zakonima koje nam ova Vlada nudi. Ako radnik i digne glavu onda mu se kaže na zavodu ima preko 350 tisuća nezaposlenih koji su spremni raditi za mrvice jer su sve praktično praktično izgubili, izgubili su sreću i sklad u obitelji, izgubili su svoje dostojanstvo, a u kontejnerima se još nešto može naći. Nadu za budućnost baš i nemaju. Ova Vlada u biti samo glumi socijalni dijalog jer njega ustvari nema. Nema istinskom, iskrenog socijalnog razgovora sa socijalnim partnerima. Tu su praktično na djelu samo ucjene. Sve se svodi na ono uzmi ili ostavi. Možemo razgovarati ali bit će onako kako smo mi to zamislili. Da li je to socijalni dijalog? Sigurno nije. Za socijalni dijalog treba puno više, bez njega u ovoj zemlji nećemo izaći iz krize. To nam je pokazala i povijest da jedino socijalnim dijalogom, jedino dogovorom sa socijalnim partnerima i uspješno se mogu prevladati određene krize. Zašto to kažem? Pa ova Vlada čak nije našla ni za shodno stavi na sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća da o njemu raspravi sa socijalnim partnerima, čuje i druga mišljenja, vidi i čuje da li on može izazvati neke druge posljedice i koje posljedice bi se mogle praktično desiti. Što će se desiti kada je u pitanju Zakona o proračunu i kada se ostvari ona slika koju sam govorio o nekakvoj inerciji kada se počnu ponašati poslodavci da počinju umanjivati prava radnika jel jel evo Vlada to može zašto ne bi i mi mogli. Koliko štete mogu izazvati valovi štrajka? Koliko će se smanjiti plaće u gospodarstvu i određena materijalna prava i temeljem toga kupovna moć građana? Koliko ćemo dalje srljati u siromaštvo? Da li ona stopa od 20% siromašnih siromašnih u Hrvatskoj će se produbiti i dalje? Koliko će biti manji efekt kroz poreze i prireze ako se ostvari ovo razmišljanje o kojem govorimo? Jer kolektivnih ugovora ne treba, ne treba socijalnog dijaloga i onda izvolite gospodo poslodavci vi ste na potezu. To praktično ovu Vladu ne zanima. Na sceni je uništavanje sindikata koji je praktično počeo sa mijenjanjem Zakona o kriterijima sudjelovanja u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivne ugovore kojim su nasilno ukinuti ponovno govorim članci i Zakona o radu članak 253.i 254.i ako je na 718 tisuća potpisa dati su i potpisi i premijera, a i velikog broja ljudi iz ove koalicije. Jedine uspješne mjere koje je do sada ova Vlada napravila jesu smanjivanjem prava i opterećivanjem građana. Na scenu praktično stupa neoliberalni kapitalizam kojemu ova vlada itekako nastoji pogodovati. Radnici mogu očekivati daljnje smanjivanja prava izmjenama Zakona o radu koje zagovara ova Vlada. Ministar je ovdje naznačio je pregovori će biti ali kakvi će ti pregovori biti. Pregovori će biti jer Vlada si je već zacrtala planove. Ukidanje plaćene stanke za gablec od pola sata, neće to više biti plaćeno znači manja plaća ako će se smanjiti sat ili manja nadnica za dnevni efekt efekt rada. Produženje preraspodjele radnog vremena. Ona treba biti dulje i treba radnike što je moguće više iskoristiti da što više rade jel to ide u korist poslodavcima. Jeftinije otpuštanje radnika, manji otkazni rok i manje otpremnine. Nesposobnost za rad ili godišnji odmor da se računa u otkazni rok. Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme bez navođenja razloga za takav rad. To je ono što si je zacrtala ova Vlada i to je ono što će ova Vlada krenuti sa pregovorima sa sindikatima u iduću godinu. Vlada je odredila gabarite, razgovarat će sa sindikatima, a onda će predložiti i donesti zakon. u čijem interesu? U čiju korist? Sigurno ne u interesu radnika ali u interesu neoliberalnog kapitalizma itekako da. To je ono što radnici mogu očekivati od ove socijaldemokratske vlasti, a ja tvrdim da sigurno ne ništa dobro. Hvala.

meni je jasno da ne morate biti zadovoljni sa situacijom zbog sve većeg broja nezaposlenih ne morate biti zadovoljni sa gospodarskom situacijom i to vas razumijem. Ali ne mogu shvatiti da možete reći da ova Vlada nije socijalna, odnosno ono što ste citirali iz našeg programa, da je to suprotno našim nastojanjima. Pa upravo suprotno jer ova Vlada pokazuje odgovornost …/Govornica isključena./… nije nije se zadužio da bi se dalje kupovao socijalni mir nego postupa onako kako mora. Tražiti se može kad se ima, međutim neodgovorno je da su se kolektivni ugovori takvi potpisivali i granski 2011. godine. To je neodgovorna Vlada. Ovim načinom što se radi se pokazuje da smo i socijalni i da smo odgovorni. Hvala lijepa.

kolegice, kad govorimo o socijalnom dijalogu, kad govorimo o kolektivnim ugovorima onda jasno da to treba biti predmet bipartitnog razgovora između socijalnih partnera. On ponekad može biti i težak, može ponekad biti i iscrpljujući, on ponekad može se služiti argumentima i neargumentima, on može ponekad izazvati do određenih štrajkova i do određenih posljedica ali to je u biti socijalni dijalog. To je i pitanje odgovornosti kad govorimo o socijaldemokraciji i kad govorimo o interesima radnika. To je znači uvažavanje i onu drugu stranu. ni najmanje se ne uvažava ona druga strana nego sa ovim zakonom naprasno se ukidaju određena prava iz kolektivnog ugovora, suspendiraju se određena prava iz kolektivnih ugovora i to su one stvari o kojima sam govorio kada govorimo da će takvim primjerom se potaknuti i određeni poslodavci u gospodarstvu koji će ići u tom pravcu smanjivanja prava radnika, a posljedice takvih smanjivanja prava radnika tek ćemo vidjeti u budućnosti i efekte do kojih će to dovesti. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. naprijed sa raspravama po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub zastupnika IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Nema ga u dvorani Hrvatskoga sabora, gubi pravo na raspravu po ovoj temi. Sljedeći je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite poštovani zastupniče. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre. Ja bih na početku ove rasprave svima nama u ovoj prepunoj dvorani postavio pitanje a gdje je nestao socijalni dijalog, a barem negdje pjeva gdje je nestao čovjek, jer i socijalni dijalog i čovjek su usko povezani. No u trenucima kad imamo 350 tisuća nezaposlenih, kad smo građane Republike Hrvatske opteretili sa novim poreznim nametima, kad imamo silni rast cijena, kada imamo sve loše makroekonomske pokazatelje, kad je struja građanima Republike Hrvatske otišla 20%, plin 37%, a mojim Goričanima kojima danas čestitam i Turopoljcima i Turopoljkama svetu Luciju, dan grada, na dan njihovog grada cijena grijanja onima koji se griju u 6000 i još nešto kolektivnih stanova za 38,5%, nama dolazi jedan zakon za koje ministar optužuje sve su krivi prije oni. Sve nešto tajno, sve nešto ispod stola, sve ono imate osjećaj kao da … globe tours gostuje tu u ovoj dvorani, tu su nekakvi koševi, netko … ispod nogu zavlači iza leđa, međutim činjenica je sasvim drugačija. Dakle gospodarska Dakle gospodarska kriza je počela krajem 2008., 2009. je bila u punom naponu, 2010. isto tako i Vlada Republike Hrvatske je u 4. mjesecu 2009. napravila rebalans proračuna gdje je smanjila plaće i mirovine za 6%. u 8. mjesecu se dogodilo povećanje onih poreza jer se nije moglo intervenirati na rashodovnoj strani, svjesni činjenice da u 2010. godini ako želimo nešto napraviti sa rashodovnom stranom moramo riješiti problem kolektivnih ugovora. I Vlada predlaže ono što je najdemokratskije, na duhu najboljeg socijalnog dijaloga, predlaže da se izmijeni Zakon o radu koji će samo omogućiti novo kolektivno pregovaranje, ništa drugo. Dakle ne ukidaju se nikakva prava nego samo ona odredba u Zakonu o radu kojom se kaže da temeljni ugovori koji su sklopljeni u nekim vremenima kad je bilo gospodarsko blagostanje u Republici Hrvatskoj prestaju važiti i u sklopu novih gospodarskih okolnosti krize kreće se u novo kolektivno pregovaranje. I tada su sindikati pokrenuli svoju legitimnu akciju, nitko im to ne spori. Međutim najsmješnije je, danas gledajući iz ove pozicije, bilo trčanje premijera i njegovih kolega i kolegica na Jelačić placu potpisati da oni podržavaju taj referendum. Sad pogledajte kako je nekada jedan autogram nepromišljeni skupo koštao. Ova Vlada se već godinu dana bavi s tim kako riješiti problem koji se tada trebao riješiti i za koji bi netko drugi snosio odgovornosti političke … i na kraju sankcije na izborima. Međutim ne, to je tada bilo nasilno, zato se ovo nije podržalo, a zakon kojim se jednostrano kaže bez dogovora s ikim da nekome nećete dat božićnicu, da nekome nećete dat regres i da to nećete dat sljedeće godine proglašava se krajnje demokratskim. To je vrhunac demokracije, to je vrhunac socijalnog dijaloga. Ne, s ovim umire socijalni dijalog. Mi možemo pričat sad što god hoćemo, svjesni činjenice kakav je situacija sa proračunom. I gledajte, ministar jučer veli mi ćemo prosvjetarima isplatit to i to, a istovremeno u prijedlogu proračuna se kaže da će se na rashodovnoj strani što se tiče plaća ta pozicija smanjenja za milijardu i 700 milijuna kuna. A kako ćete umanjiti tih milijardu i 700, a planirate povećanje sredstava u sljedećoj godini. Mislim da ovaj Zakon pokazuje svu nekonzistentnost i svo neznanje i lošu ekonomsku politiku ove Vlade. Možete se pozivat kolko god hoćete na ove ugovore, ovaj ovo, ovaj ono potpisao. Međutim, gospodine ministre najveći krimen vam se dogodio 2010. kad ste pohlepno letjeli da ćete skupit neki politički poen, niste htjeli prihvatiti realnu situaciju, a to je da za određene stvari naprosto nije bilo novaca u proračunu. I nemojte govoriti da se netko zaduživao. I vi ste se ove godine zadužili. Zadužit ćete se za preko 10 milijardi kuna. Sljedeće godine 11 milijardi kuna da pokrijete rashode državnog proračuna. I ako se nastavi za vrijeme vašeg mandata po projekcijama Hrvati će na kraju četverogodišnjeg mandata biti zaduženiji negdje oko 45 milijardi financirajući samo vašu neuspjelu politiku niste u stanju provest strukturne reforme i na takav način riješit problem rashodovne strane proračuna. I to je istina i to je činjenica od koje vi ne možete pobjeći. I možete pričati što god hoćete. Druga stvar, ako već dođete u ovaj Visoki dom onda bi trebali znat tko isplaćuje plaće. Plaće isplaćuju resorna ministarstva. Resorna ministarstva, a to vi dobro znate zašto su vam i da vam ovdje to javno kažem sindikati iz zdravstva pristali na ovo smanjenje, jer ste im rekli da im nećete dirati granski granski kolektivni ugovor. A vi dobro znate što u tom granskom kolektivnom ugovoru piše. Isto tako znate dobro što piše u onoj odredbi oko, mislim da vi to medicinari zovete pripravnost i način toga plaćanja i koliko će vas to koštati. Dakle, to ste prihvatili. Zato je Babić na brzinu potpisao onak' kak' je potpisao to sve skupa. No, ovdje se radi o prosvjetarima i radi se o medicinskim sestrama. I možemo mi sad imat razumijevanja za probleme proračuna, možemo imati ovakva, onakva razumijevanja. Ali nemamo razumijevanja da se zakonima razbija sindikalna scena, nemamo razumijevanja da se uzimaju prava zaposlenima bez da ih itko pita. I ne možemo razumjet da nam netko tu drži 35 minuta lekcije o zakonu koji će uć u povijest kako se nekome krešu prava bez imalo milosti, bez imalo ičega, praktički kroz tri članka. Samo dođemo u Hrvatski sabor i kažemo vi to više dobit nećete. To je nešto gospodine ministre što je neoprostivo, to je nešto s čim se mi ne možemo složiti. Na kraju krajeva u Planu 21 ovo ne piše. Kad se govorilo o planu 21. onda su postojali i božićnice i regresi i dar za djecu. Ovi 3, 5, 7 i 9 posto kolege i kolegice za vas i sa lijeve i sa srednje i s desne strane koji ne znate. Tih 3, 5, 7 i 9 posto je koalicijska Vlada potpisala 2001., druge godine nakon onih velikih prosvjeda prosvjetara, nakon što su im skresane plaće 30, 40% nakon sporazuma sa MMF-om. to su dobili kao dodatak za vjernost u službi i to je isplaćivano i 2002., 2003. i tako se dalje nastavilo. I dođe ministar Mrsić u Sabor i kaže nešto je netko nelegalno isplaćivao. A zašto onda vi to niste prestali isplaćivat ako je nešto bilo nelegalno. Ako je nešto nelegalno onda nemate potrebe nikakvim aktom, pa zašto onda obećavate da ćete to isplatiti ako tvrdite da je nešto nelegalno. Nemojte sami sebi skakat u usta. Ja sam rekao terminologije pravne i ekonomske su vrlo čudne i njih treba znat koristiti, a ne samo doć ovde, nešto je nelegalno, ali ja sam njima jučer obećao mi ćemo to njima platiti. Onda Vlada treba donest novu uredbu. Ali Vlada ne može donest novu uredbu jer za to nemate novce u proračunu, jer ste u proračunu naznačili da imate milijardu i 700 zadatak smanjit slijedeće godine plaće. Pa ne možete radit ovo što radite da nam šaljete zakone u proračun za koje nemate osigurana sredstva. Dajte se malo skockajte i dogovorite pa nam tu iznesite činjenice. Jer ponavljam, ona trka na sto metara sa preponama za potpisivanje zahtjeva za referendum je nešto što nam je postalo noćna mora, noćna mora a to je poruka svim hrvatskim građanima kako se Kukuriku koalicija drži dogovora. Jer dok nisu bili na vlati sve su im obećavali, dobit ćete sve i onda čim su došli na vlast hajmo rezanje, udaranje i kresanje prava. Međutim, kolegice i kolege, možemo mi, mi sigurno nećemo glasovat za to. Možete glasat za to da uzmete ljudima regres i božićnicu. Na kraju krajeva i dar za djecu ste im uzeli 2000. pa nisu ljudi propali. Međutim, problem rashodovne strane proračuna nije kresanje prava nego strukturne reforme. I kad to shvatite, kad budete imali hrabrosti provesti strukturne reforme onda nećete imati problema sa rashodovnom stranom. I možete vi nama govoriti i ovako i onako. Mi smo izgubili izbore zbog toga što očigledno ljudi su smatrali da ne radimo dobro. Izgubili smo izbore, ali što to znači? Da ćete vi nastavit dalje. Pa ne može to tako ići. Zato niste dobili povjerenje. Učitelji, profesori nisu glasovali za vas da im uzmete božićnicu i regres. Da ste im rekli da ćete im uzet božićnicu i regres rađe ne bi izašli na biralište nego da glasuju za vas. I to je nešto s čim se morate suočiti, od toga ne možete pobjeći. Bilo je pitanje samo vremena kad ćete sa ovakvim ili sličnim zakonom morati doći u Hrvatski sabor. Bilo je samo pitanje vremena kad ćete to morati reći. Ali ponavljam bez strukturnih reformi nema smanjenja rashoda. I ponavljam, onaj prijedlog izmjena Zakona o radu je bio krajnje demokratski i na tragu socijalnog dijaloga. Dakle, predlagalo se samo da se stvore preduvjeti za novo kolektivno pregovaranje. Teško je braniti neobranjivo. I završit ću. Gdje je nestao socijalni dijalog? A Bare će i dalje pjevati "Gdje je nestao čovjek." Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Šuker počeli ste sa, počeli ste i završili sa Baretom pa gdje je nestao čovjek. Pa se sad ja pitam a gdje je nestao čovjek koji je pisao ovo? Obrazovanje i znanost ključne su pretpostavke razvoja gospodarstva i ukupnog društva. Svoje strategijsko određenje prema predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju Vlada će ostvarivati sljedećim temeljnim mjerama – poboljšanjem društvenog i materijalnog položaja nastavnika itd. Gdje je nestao taj čovjek? Ministar je spominjao da ima očitovanje Međunarodne organizacije rada i ja bih to volio vidjeti jer iz opravdanih razloga nemamo razloga imati povjerenje. Dajte dokažite to, pokažite ga. Na kraju krajeva zašto to nije sastavni dio ovoga pa bi onda mogli eventualno i vjerovati. Izjednačavanje sa realnim sektorom, javnog sektora sa realnim sektorom, zašto ne obrnuto? Ajmo povući realni sektor prema javnom. A na kraju krajeva ako se stavimo, ako malo napravimo neku analizu da ste vi sad vlasnik jedne firme u realnom sektoru, zaposlite direktora koji upravlja tim dijelom realnog sektora i on ima rezultate kakve danas ima ova Vlada što bi mu vi napravili? I na kraju ono što očito svi zatvaraju oči ali sigurno je istina. Ja znam da većina vas to zna samo je problem priznati sebi. Smanjenje prava javnom sektoru neće značiti ništa drugo nego dodatno smanjenje prava realnom sektoru. I to će ići efektom domina. S tim što naglašavam da ovaj potez koji ste vi napravili, ovo stvarno samo se radilo u zemljama DDR, ovako ograničavanje prava. Ma i Bugarska, Rumunjska i takve stvari. Pa na kraju krajeva bivša Jugoslavija nije imala kolektivne ugovore, ali je bilo bolje nego ovo što se tiče prava radnika.

ministru program i oni to nisu pročitali i sad je to tako. Tako i s ovim, za sve su krivi HDZ-ovci. Ali to će trajati do trenutka dok prosvjetari ne dobiju 1250 kuna. 1250 kuna pred Božić njima znači strašno puno. Ali, isto tako tih 1250 kuna što bi oni potrošili da kupe sebi i svojoj djeci nešto na određeni način je utjecalo na rast BDP-a. I ono što govore svi ekonomski analitičari, možemo se mi ovdje politički prepucavati kriv ovaj, kriv onaj u konačnici dragom Bogu i hrvatskim građanima to ništa ne znači što se mi ovdje prepucavamo oni žive kako žive, a to je da je puno lošije sad nego prije godinu dana. I to je činjenica od koje se ne može pobjeći. I kažem, može se lijeva i desna strana prepucavati ovako i onako, međutim za ovo je trebao postojati dogovor, za ovo se trebalo dogovoriti ali ponavljam bez strukturnih reformi nema smanjenja rashodovne strane. Te strukturne reforme će automatski dovesti bez povećanja poreza do povećanja prihodovne strane. Mi nismo imali snage za određene strukturne reforme, ja sam to nekoliko puta rekao u ovom Saboru, i zato smo u 8. mjesecu 2010., zapravo 2009. morali uvesti onaj krizni porez i povećati PDV jer nismo uspjeli smanjiti rashodovnu stranu. Ako to vama nije bila dobra škola ja ne znam što bi vam više bila škola. Bio je to odgovor na repliku poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Sada nova replika i poštovana zastupnica Gordana Sobol. na samom početku izlaganja, ali to ste već danas koristili prilikom rasprave o izmjenama Zakona o braniteljima, plačete dakle nad svojim sugrađanima u Velikoj Gorici i govorite o čestitki Vlade da od danas poskupljenje grijanja i u Velikoj Gorici za 38%. ja ću iskoristiti priliku da kažem građanima Velike Gorice da je to ustvari vaša zakašnjela čestitka jer u vrijeme kad ste mogli i morali biti odgovorni kao Vlada imali priliku ne odjednom nego postepeno da se podižu cijene grijanja svi su znali da će se to jednog dana morati napraviti. Niste imali petlje. Sad nas krivite da smo mi krivi za to što se sad otišlo cijene grijanja u 6 gradova gore. A jeste li se zapitali kako je u drugim gradovima i kako to da u drugim gradovima građani već više godina plaćaju više cijene grijanja? To vam nije palo na pamet. I kada kažete da se eto mi već godinu dana nakon izbora stalno pozivamo na bivšu Vladu, a oprostite molim vas, od kog smo mi preuzeli vođenje države? Od marsovaca? Od koga, izvanzemaljaca? Pa valjda smo preuzeli od HDZ-a. I samo ću vas podsjetiti vi ste do zadnjeg dana Vlada i zastupnici u ovom Saboru sve što se nije radilo kako treba pripisivali bivšem pokojnom premijeru Račanu i njegovoj Vladi, do kraja 2011. godine pokojni Račan vam je bio kriv. Nama neće tako dugo biti kriva bivša Vlada, ali mislim da je naša dužnost ovdje da podsjećamo naše građane tko je, kakva stranka, na koji način vodila državu dugo godina prije nego što smo mi došli na vlast. I to vrijedi ponavljati. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovanog zastupnika Ivana Šukera. 2009., dizana cijena grijanja u Velikoj Gorici onda su SDP i HNS su organizirali masovne prosvjede građana, na čelu tih prosvjeda je bio jedan bivši milicajac pa policajac u Velikoj Gorici ali vrlo interesantno da na lokalnim izborima se taj policajac-milicajac našao na listi SDP-a, to su ti neovisni građani. Dakle, tada kad je dizana cijena grijanja onda je SDP rekao da to ne treba napraviti, a danas je kad SDP diže cijenu grijanja onda je opet kriv HDZ. No, dobro kriv je HDZ. Ali građani znaju tko im je ponudio Plan 21 u kojem je govorio da će plaće rasti, a neće padati. I niz drugih stvari. I kolegice Sobol ako ste primijetili

govorio samo o tome ako vam mogu pomoći kako možete izaći iz ove situacije, to vam govore svi u Hrvatskoj, vi ne slušate i na kraju dođete na 350 nezaposlenih i onda vam je netko drugi kriv, a što se tiče Kolektivnih ugovora u prosvjeti, a mislim da prosvjetari najbolje znaju kakvi su ti Kolektivni ugovori. Međutim, vrlo interesantno, dok smo se mi pregovori, ti pregovori su kolega Mrsiću bili daleko razumije./… i daleko oštriji jer ti sindikati su daleko više napadali neke HDZ-ove ministre nego što napadaju danas vas. Ja vidim da vi danas jako ugodno i lijepo razgovarate izuzmem sa jednim sindikalcem, pa prema tome očigledno ste postigli nekakve sporazume koje će netko plaćati sutra. Uvijek je vrijedilo pravilo, sve prema zaslugama. Treća replika, poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa gospodine Šuker, pozorno sam slušao vaše izlaganje u ime Kluba i govorilo se o tome da se nije mislilo o božićnicama, ali duboko vjerujem da ovo vrijeme blagdana, mira, zajedništva, božićnica i regres bi našu državu volio bih da me ispravite koštali oko 125 milijuna kuna i sve bi se one kroz ove blagdane i potrošnju i kupovinu i PDV-om od 25% vratile u državnu blagajnu, pa ja vas molim, o tome niste puno govorili, da nam pojasnite. Da, odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. veli: "Proračunu, al će utjecati na postizanje određenih ušteda. Sve se govori u plusu i minusu sredstava", a govori se o potrebnim sredstvima. …/Govornik nije uključen…/ Prema tome sredstva jesu potrebna ili nisu potrebana al…/ Govornik javnim službama ako pomnožite to sa 1250, to je negdje 270 i nešto milijuna. 125 milijuna iz onih 100 tisuća koji nisu potpisali Kolektivni ugovor, no sigurno je da ti ljudi si neće moći priuštiti neke stvari Hvala i vama Govorite u mikrofon da ide u zapisnik jer se okrećete oko mikrofon. Šta hoćete? za gospodina Šukera rotirajući mikrofon. Meni je bilo da ide u zapisnik. To mi je važno. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Šuker, vi ste rekli u svojem izlaganju da se ovim zakonom kruže prava prosvjetara. Ma ne ovim zakonom, ona su već davno od ove Vlade prekršena. Prekršena su u onom trenutku kad se smanjila plaća prosvjetara, a ministar Jovanović okrivio računovođe. Zamislite, kao da su ti ljudi krivo izračunali plaću prosvjetarima. Ne da ste ministre ovim zakonom zaista prosvjetare spustili na dno nego vam više ljudi ne vjeruju. A ne vjeruju vam i zato što znaju da su 2003. godine, a bila sam sudionik toga, morali tužiti vlastitu državu, vlastito ministarstvo da bi nadoknadili sve one božićnice, sve one regrese koje ste ostali dužni u četiri godine ondašnjeg mandata. Toga se boje, jer kažu isti je ministar financija koji je i tada ukinuo prosvjetarima sva prava. Zanima me samo, kolega Šuker govorili ste danas o poskupljenju grijanja, reći ću vam da je i to vezano za prosvjetare, danas će poskupiti u Sisku grijanje za četiri velike škole a za decentralizirane funkcije ministre niste osigurali ništa. Za mjesec dana ljudi neće se imati s čime grijati, ali zato smo osigurali amandmanom Vlade u ovom proračunu 23 milijuna kuna. Digli ste za to kolegice i kolege ruke, za ono što su dugove učinili u Varaždinskoj županiji i u Koprivničko-križevačkoj vraćajte dugove javnoprivatnog partnerstva, znam zašto. Zato da ne bi djeca i prosvjetari bili na cesti, jel smo jako lako donijeli odluku da ćemo potrošiti u škole ali nismo za to osigurali sredstva. Zato smo s 23 milijuna osigurali. A za osnovna prava za onih 500, 400 kuna ili za 1250 kuna ljudima kojima bi to vratili u državni proračun, vratili, to ne možemo osigurat u ovom trenutku. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. kad govorim o prosvjeti i kad pogledamo proračun od prosvjete da uopće netko u ovoj Sabornici osobito ljudi koji su vezani za prosvjetu mogu govoriti da tu ima išta pozitivnog. Ono što se nekada u socijalizmu koristio termin prosta i proširena reprodukcija, po proračunu Ministarstva prosvjete neće bit ni proste ni proširene reprodukcije, nego neće biti novaca niti za golu egzistenciju, jer ako pogledate na poziciji materijalnih troškova, ako su cijene grijanja i cijene električne energije gore, a vi sad, sad su noćni sati, vi ne možete školu imat bez svijetla. Znači cijena će za električnu energiju bit barem 20% veća, ne možete ju smanjiti. To jasno govori kakav je to proračun. S druge strane sve su se investicije smanjile. Ja ću se opet sjetiti svoje Velike Gorice, škola u Novom Čiču već godinu dana samo se održava gradilište, a škola koliko košta mogla je već bit gotova prije pola godine, ali i kad pogledate na poziciju investicija u Ministarstvu prosvjete, onda te nema škole, a kad vidite u kakvim uvjetima u školu u Vukovinu idu ta djeca, onda bi vam bilo potpuno jasno, prema tome nije mi jasno da i kolege s druge strane koje su s prosvjetne struke mogu tvrditi kako na poziciji proračuna za prosvjetu osigurana sredstva a ovo što se tiče ovih sredstava za Varaždinsku i Karlovačku županiju normalno da ljudima treba pomoć. Ali ovo vam je jasno naravučenje da što se tiče javno-privatnog partnerstva moraš paziti s kim ideš u partnerstvo osobito privatno. I zadnja replika i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Šuker javio sam se za repliku da kaže da se slažem s nečim što ste rekli na prvi … Reli ste da nismo na izborima obećali da ćemo ukinuti božićnice i regrese, točno, slažem se s vama, nismo. Ali smo obećali da ćemo zemlju izvući iz krize u koju ste ju vi doveli,

I zato ove božićnice nismo mi ukinuli nego vi. Vi ste ukinuli ove božićnice svojim neodgovornim ponašanje, a nas kao odgovornu vlast doveli primorate da se ponašamo odgovorno. Vi ste ih ukinuli a ne mi svojim neodgovornim ponašanjem prije. Kažete, pa eto niste dobro radili pa izgubili ste izbore eto oprošteno vam je. Ma nije, niste nažalost izbore izgubili zbog toga što ste loše radili što ste zemlju doveli u ovakvu krizu nego zbog lopovluka, krađe, Sanadera, Fimi Medija zbog toga ste izgubili izbore. Ali zbog ovoga što ste doveli zemlju u ovakvu krizu zbog tog trebate platiti cijenu. I znati kad bi bilo pošteno 18 godina gospodarski ste upropaštavali ovu zemlju, pošteno bi bilo da sada 18 godina čučite u opoziciji onda bi to tek bila pravda koju zaslužujete. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Jelušić nikad u ovom Saboru nisam udarao ispod pojasa pa neću niti sada ali ću vam samo reći Excelzior, Lenac, Fimi Medija je mala beba za to. a druga stvar drago mi je da se smijete, a druga stvar valjda će netko nekada postaviti pitanje šta se dogodilo sa INA-om 2002.godine, vrlo interesantno vidjet ćete. Ali dobro živi bili pa vidjeli. A što se tiče gospodarstva kolega Jelušiću drugi i treći kvartal 2011.godine pozitivan, 4.kvartal na nuli. Znači vi ste naslijedili pozitivne trendove. Što imamo sada? do 8.mjeseca ste nas uvjeravali da ćemo imati gospodarski rast 0,8% onda jedanput preko noći neće ga biti. Sada opet priča da će biti rast 1,8%. Neće ga biti i opet će biti problema sljedeće godine. i ponavljam od toga što vi udarate nisko ispod pojasa, ali to je očigledno stil, ja sam ipak bio nekada sportaš pa nisam nikada udarao ispod pojasa ja što kažem kažem argumentirano. Vidim da se tamo kolega Mrsić malo smješka ali obično se ljudi ovako kiselo smiju kada im je teško ja ga razumijem u potpunosti jer ova priča sa sindikatima je tek početak, ali ponavljam kolega Jelušiću svima bi bilo puno bolje da shvatimo da bez strukturnih reformi nema rješavanja problema. A mi se možemo ovdje dva udarati ispod pojasa koliko god hoćemo, međutim to nije moj stil. Sve je bilo dobro osim niza bio je nepotpun. A sada ministar rada i mirovinskog sustava u ime Vlade predlagatelja. Izvolite. Da parafraziram Bareta "Gdje je nestao čovjek". A netko može nestati u inozemstvu, netko u zatvoru, može nestat čovjek i ovako, može umrijeti, može otići u strani svijet, čovjek može nestati bilo kako. Ali pustimo ljude ajmo na fakte. **Leko, Josip (SDP)** Čovjek može nestati kada osoba ostane gospodine doktore. **Mrsić, Dakle kada govorimo o realnom sektoru realni sektor već odavno nema božićnice nema 0,5 na godine radnog staža, nema jubilarne nagrade, ima plaću i sretan je da ima plaću. Nema sigurno mjesto može dobiti otkaz sutra, može mu poduzeće otići u stečaj. U javnom sektoru plaće stižu na vrijeme, plaće se isplaćuju na vrijeme, radno mjesto je sigurno. Kada govorimo o planu 21 tamo piše da ćemo neke stvari odrediti odrediti i odradit ćemo. Otići će plaće gore ali u onom trenutku kada bruto domaći proizvod bude veći od 2%. To smo potpisali i sa sindikatima javnih službi i sa sindikatima državnih službenika i namještenika, a do toga dok naraste BDP to nam trebaju neke promjene i odricanja od isplate pojedinih materijalnih prava. i dalje prisutan, razgovaramo možda na drugačiji način. Zanimljivo je kada bivši ministar financija uz uvažavanje svoje stručnosti diskutira na račun jednog sindikalca i zastupa sindikalna sindikalna stajališta što je potpuno legitimno pravo i čovjek se mijenja i shvaća kada je u nekoj funkciji na koji način se može postaviti. Jasno da smo mi u ovom razgovorima sa sindikatima išli sa partnerskim odnosom i rekli gospodo imamo to što imamo, sredstava nemamo, nemamo mogućnosti da isplatimo ta materijalna prava, idemo si sjesti što možemo napraviti. I u pregovorima smo rekli prvo stajalište Vlade je bilo da ćemo odustati od isplate 0,5 na godine radnog staža i to je bilo prvo stajalište Vlade, međutim sindikati su bili svjesni da je važno da napravimo određene uštede te smo stoga se dogovorili da ostane 0,5 na godine radnog staža ali da ćemo uštede koje su nužne jer novaca nema to je poanta gospodo novaca nema. Mi ne možemo isplatiti nešto čega nema, ne možemo se zadužiti i još više opteretiti i onako jadnu bilancu zemlje 170 milijardi kuna duga je, a kada govorimo ja možda nisam ekonomski stručnjak ali imam zdrave oči i mogu pročitati neke stvari pa kaže "pogoršanje makroekonomskih uvjeta potpomognuto negativnim kretanjem u međunarodnom okruženju imalo je značajan utjecaj na slabije punjenje proračuna kao i na povećanje određenih rashodovnih kriterija, prvenstveno rashoda za kamate koji su uslijed povećanja na inozemnim financijskim tržištima od 2009. do 2012. povećani sa 2,7 milijardi kuna, a u 2013. godini očekuje se njihov dodatni porast za 1,6 milijardi kuna. U ovakvim okolnostima manjak državnog proračuna se povećao sa 2,5 milijarde kuna 2008. na 10 milijardi kuna u 2012. U isto vrijeme javni dug porastao je sa 29,3% BDP-a u 2008. godini na 52,9% BDP-a u 2012. To je situacija u kojoj mi sada jesmo. Prema tome, ja mislim da je svima jasno da novaca nema i da se možemo zadužiti i isplatiti ono što imamo, da su plaće sigurne i da plaće treba isplaćivat. Strukturne reforme, imali ste 6 godina vremena za provođenje strukturnih reformi. Zašto ih niste proveli, nismo vam mi bili smetnja, bili smo manjina, nismo imali ruku. Prema tome, imali ste 6 godina vremena, imali ste većinu, provodili ste zakone, mogli ste provesti sve strukturne reforme koje ste god mogli i koje ste god htjeli napraviti, a niste. A mi ćemo strukturne reforme provesti jer je to jedina šansa da nam BDP naraste, da pređemo onaj 2% i da povećamo plaće u javnom i državnom sektoru. Kad govorimo o socijalnom dijalogu, zaboravljate da ste 2010. imali ovakav isti zakon u pripremi, potpuno isti, samo ga se niste usudili dati ga u Sabor. A u isto vrijeme ste tada umjesto da riješite problem i da nas ne opteretite sa novim dugovima, novim zaduženjima, potpisali temeljni kolektivni ugovor sa zaduženjima

na svom mjestu, mi ćemo razgovarat sa sindikatima, a kad govorimo o tome da su sindikati protiv ovoga pa pogledajte koliko sindikata je potpisalo temeljni kolektivni za državne službenike i za javne službe. mi sa ovim zakonom osiguravamo jednakost u sustavu i osiguravamo da svi oni koji su potpisali temeljni kolektivni ugovor da se osigura da to što smo potpisali se provede. Oni koji nisu potpisali imaju svoje razloge zašto to nisu potpisali, imaju legitimna prava i mogućnosti da to osporavaju. Nitko to ne brani ali sasvim sigurno je ono što je jedino jasno gospodo, novaca nema. I kad govorimo o odricanju onda se odričemo nečega čega nema i to je trebalo već davno reći i davno u kolektivnim ugovorima ugraditi tu mogućnost da se prilagodimo krizi i da se prilagodimo samim uvjetima krize. A da samo kažem da ovaj zakon koji je pred vama pa da kolege, nema gospodina zastupnika ali ja se nadam da će ovo čuti, kaže da je to u DDR-u, u Rumunjskoj, Bugarskoj, onom bivšem valjda socijalizmu, Jugoslaviji, di ne, pa samo da vam pokažem ili da vam pročitam možda još bolje. Kad se neke stvari govore onda bi možda bilo pametno da se vidi tko je donio ovakve zakone i u kojim zemljama se ovaj zakon primjenjivao u istoj situaciji krize, nedostatka sredstava u proračunu, nemogućnosti isplate plaća. U ovim zemljama nije bilo uopće riječi o božićnici i regresi nego je bilo riječi o smanjenju plaća i to bitnom smanjenju plaća. Mi ne govorimo o smanjenju plaća, govorimo o odricanju pojedinih materijalnih prava na određeni period, a sva ta materijalna prava su i dalje sadržana u temeljnom kolektivnom ugovoru i kad se situacija u Hrvatskoj popravi tada ćemo ih isplaćivati. Mi ih nismo ukinuli u temeljnom kolektivnom ugovoru, ona su tamo. Prema tome nikome ništa nije uskraćeno, jedino smo se dogovorili da ne možemo jer nemamo novaca, da ne možemo to isplatit, a recimo Danska je u dva navrata uskratila medicinskim sestrama po 10 ili 15% plaće. Međunarodna organizacija rada je rekla to je u redu. Druga zemlja koja vjerojatno nije DDR je Kanada koja je to isto učinila sa učiteljskim plaćama. Treća i četvrta zemlja su to učinile 2011. godine u javnom sektoru, smanjile su plaće za 30%, a to su Grčka i Španjolska. Prema tome nikakav DDR, nikakva Bugarska, nikakva Rumunjska, dakle zemlje čiji ćemo mi biti

a ovo što mi sada radimo je da ne dođemo u fazu u kojoj su Grčka i Španjolska, da ne dođemo u krizu koja bi dovela do ovih problema koje imamo tamo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo 5 replika ministre. Prvi je Zlatko Tušak. Hvala potpredsjednice. Ministre vi kažete socijalni dijalog ide dalje i mi i dalje vodimo socijalni dijalog. Ne, ministre, vi ne vodite socijalni dijalog, to je lažni socijalni dijalog. Vi ste praktično ucijenili sindikate, a ucjena nije vođenje socijalnog dijaloga. Ovim zakonom uvodi se jedno pravilo da ulazi se i ukidaju se određena prava kolektivnih ugovora. Ovaj zakon nije bio na Gospodarskom socijalnom vijeću. Gospodarsko socijalno vijeće je isto mjesto gdje se treba voditi socijalni dijalog. Na Gospodarskom socijalnom vijeću su socijalni partneri. Jel' tako? Zbog čega ovaj zakon nije raspravljen na Gospodarskom socijalnom vijeću? Da li je to socijalni dijalog? Ne, ministre. To nije socijalni dijalog. To je ono što ja ponovo govorim lijepo pričate, ali drugo nešto radite. I čemu kolektivni ugovori ako uvodimo pravilo pa ćemo onda i u buduće ako nam se nešto neće sviđati u kolektivnim ugovorima to mijenjati i ovaj zakon. Ne trebaju nam onda kolektivni ugovori. Onda regulirajmo sve sa zakonima. Strukturne reforme rekli ste. Kada? Godinu dana je prošlo, ništa nije učinjeno. Kada će biti te strukturne reforme? To je bit ministre. Krenite u te strukturne reforme već jedan puta. Sljedeća replika Ivan Šuker. niti nikakvog sindikalca, nego naprosto zastupam principe. Ali gospodine ministre, kad ste rekli niste učinili nikakve reforme. Ja sam jedini hrvatski ministar koji je dobio nagradu od Svjetske banke top ten reformera i upisan u knjigu. I tu nagradu sam 2008. godine dobio na Wall streetu. A vi ste isto tako iznesli određene makroekonomske pokazatelje iz 2008., dakle godine prije krize kad ste vidjeli da je proračun praktički bio pri uravnoteženju 2,8 milijardi kuna. I da se nije dogodila kriza 2009. mi bi 2009. imali suficit. Pa ja bih vas molio bar malo poštovanja prema tome. Možete udarat politički koliko god hoćete, ali bilo bi dobro da ste nastavili određene mjere gospodarskog oporavka vjerojatno ne bi imali ovakvu situaciju kakvu imate. Odgovor na repliku ministar reforme i te reforme sada nose plodove. Oni imaju rast koji je nama u ovom trenutku a možda neko vrijeme nedostižan. Zašto niste tada napravili druge reforme, a i sjećamo se onih uvjeravanja kakva kriza. Nas kriza neće stići. Prema tome, tad je trebalo krenuti, tada kad je bilo dobro, kada je bilo novaca u proračunu tada je trebalo napraviti i strukturne reforme. Litva, Latvija, Letonija danas imaju stope rasta koje su izuzetno velike, a to je zato što su onda napravile promjene koje nisu. Žao nam je, meni osobno i svima nama što to tada niste napravili. Replika Josip Borić. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, rekli ste u svojem sada izlaganju da realni sektor ne isplaćuje božićnicu. To nije istina. Isplaćuju oni božićnicu, ne svim možda, ne sto posto, ali jedan veliki broj isplaćuju. Isplaćuju jer cijene svoje radnike, znaju da su zaslužili to, imaju svoje i ugovore sa njima i to rade. Ne pribjegavaju zakonima na način na koji ste vi pribjegli koji je možda nezabilježen u povijesti. Ja ne sjećam se da je netko samo tako donio zakon i eliminirao sve sindikalne središnje, aktivnosti, sve ono što i radite već proteklih nekoliko mjeseci. Stalno sjedite, pregovarate. Pa čemu svi ti razgovori i sastanci kada vi možete zakonom. To ste mogli napraviti u 9 mjesecu. Ništa se ne bi promijenilo. Zbog čega? Neki sindikati ne žele slušati. Imaju pravo. Oni smatraju da je to njihov legitimni oblik borbe za svoja prava. Zašto prosvjetari već nekoliko puta prosvjeduju, zbog čega se ljute? Pa imaju pravo. Imaju manje novaca nego što su imali. Vi kažete u redu, možete prosvjedovati ali mi ćemo vam to uzeti. I to je legitimno na ovakav način. Što će to proizvest u budućnosti? To ćemo mi vidjet tek. Govorite cijelo vrijeme sve je prije bilo loše. Netko je platio za tu cijenu. Platio je HDZ. Ali što ste vi dobro napravili to je pitanje, to interesira građane RH. Kako da bolje žive sa vama, dali su vam povjerenje. Ali oni to ne vide. U godinu dana samo 35000 novo nezaposlenih na današnji dan, u godinu dana. A vi ste rekli nitko do sada nije riješio nezaposlenost, ja ću je riješiti. Pa ako je to nekakav rezultat onda je ta nezaposlenost očito riješena, a ja tvrdim da nije. I hrvatski građani danas žive u strahu jer im se non stop sa vrha vlasti prijeti. Ali ne boje se oni Vlade, ni ministara. Oni se boje svoje budućnosti i u strahu su za egzistenciju. Čak ni ne sebe, ove starije generacije nego svojih mlađih koji dolaze. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku ministar Mrsić. Pa ja, meni je žao što ne vidite neke činjenice, a činjenica je da Hrvatska ima potpisana dva temeljna kolektivna ugovora za državne službenike i namještenike i za javne službe. Dva temeljna dokumenta koja reguliraju prava o državnom javnom sektoru. I nama je bio cilj da te ugovore potpišemo i te ugovore smo potpisali. I u tim ugovorima ne znam kako bih vam mogao dokazati, ali pročitajte u tim ugovorima piše da je božićnica, regres, jubilarne nagrade sve to stoji onako kao što je bilo i prije. A u dodatku temeljenog kolektivnog ugovora smo rekli u ovom trenutku kada je kriza to ste trebali raditi u posljednjih 6 godina to dogovarati sa sindikatima, a ne kupovati lažni mir dodatnim zaduživanjima. To je trebalo napraviti, ovo što smo mi sada napravili. I ovaj zakon je samo da se to provede, dakle da se provede jedinstveno u cijelom sustavu jer u granskim kolektivnim ugovorima kada su vaši ministri pregovarali dozvolili su da unutra se prenesu odredbe temeljnog kolektivnog ugovora ali su dozvolili i da se stavi odredba koja dezavuira osnovno pravo Vlade. To je protuustavan kolektivni ugovor. U tom osnovnom školstvu se jasno kaže da Vlada nema pravo mijenjati koeficijente u osnovnom školstvu dok je na snazi kolektivni ugovor. Uzeli ste Vladi njeno osnovno pravo i to su vaši ministri potpisali. A kad govorimo o nezaposlenima pa mi smo rekli da nećemo frizirati broj nezaposlenih, da će to biti javni podatak, da se mijenja svaki sat i to nije sramota. Vama je bila sramota jer ste 2011. frizirali brojke tako da ste onda pred izbore potjerali u obrazovanje 15 tisuća ljudi kojima to nije ni trebalo niti je trebalo Vladi, nije trebalo ni tim ljudima. Vladi je trebalo samo da isfrizira broj nezaposlenih. Mi broj nezaposlenih nećemo frizirati. Hvala gospođo potpredsjednice. Ministre rekli ste u svom izlaganju novaca nema. Ima, ministre samo ga treba dobro rasporediti. Boli me ovih 23 milijuna kuna koje ste dali obrazovanju ali za nečije tuđe dugove. Dvije županije ministre za loše planove izgradnje, za loše investicije to se sada vidi, a znate otkud su uzeti? Ja vjerujem da vi znate jer ste liječnik i to me boli. Najviše sa pozicija Ministarstva zdravstva. To me najviše boli. Novaca ima, samo ga je trebalo dobro rasporediti jer ako ste zadnji čas, ne vi nego ministar financija odgovoran za proračun, pronašao čarobnim štapićem i izvukao s pozicije zdravstva pa tako smanjio i poziciju za Opću bolnicu u Sisku ne znam što će se napraviti, obećali ste to županici, vi ste obećali to županici, a smanjili ste sada tu poziciju da biste vratili nečije tuđe dugove onda zato, zato se moram javiti i prosvjedovati jer tako ste mogli naći i za prosvjetare i za vaše medicinske i naše sestre i za policajce i za mnogo, mnogo drugih koji spadaju u ovu kategoriju ovoga zakona kojima ćete to oduzeti. Odgovor na repliku, ministar Mirando Mrsić. pa između ostalog ste donijeli Zakon o fiskalnoj odgovornosti i fiskalnoj politici kojega se niste držali. I to je zbog toga došlo do ovoga što sada jesmo. Da ste se držali Zakona o fiskalnoj politici i fiskalnoj odgovornosti napravili bi i strukturne reforme i ne bi nas doveli u ovu situaciju u kojoj sada jesmo sada jesmo sa 170 milijardi kuna duga, sa 10 milijardi kamata. Dakle, zadužili ste ne samo nas, našu djecu nego i naše unuke. **Zgrebec, Dragica Hvala i vama ali kroz raspravu o rebalansu državnog proračuna za 2012. godinu smo u raspravi govorili da je bilo moguće napraviti niz ušteda kako ne bi došlo do ukidanja božićnice zaposlenicima u 2012. godini. Prije ste rekli da smo mi razmišljali također o ukidanju božićnice, o tome jesmo razmišljali, no nismo prišli ukidanju božićnice, našli smo druge načine uštede državnog proračuna kako ne bi ukidali božićnice i nismo to sam vam htio reći i nismo imali rebalans proračuna sjećate se. Dakle, nisu božićnice ukinute, sredstva je nedostajalo ali su drugim mjerama u svim ministarstvima uspjelo se namaknuti onoliko sredstava da se isplate božićnice. Naime, neisplatom božićnica koje bi završile u potrošnji će do daljnjeg pada potrošnje, doći će do pada prometa trgovine na malo, doći će do pada BDP-a. To je politika u kojoj uskratama, povećanjem poreza, povećanjem cijena smanjuje se potrošnja i to je jedan krug kojega vi uporno nastavljate. Bilo je nužno bar one investicije nastaviti koje su imale građevinske dozvole za koje su postojala određena sredstva. Da se iz ovog Proračuna i za 2013. godinu vidi da te uštede idu ka realizaciji projekata u javnom sektoru onda bi takvu politiku podržali. Na ovaj način osim što pada standard građana, što se povećavaju cijene, što pada BDP ne znam čime bi drugo okarakterizirao rad ove Vlade. kroz uštede u državnom proračunu moglo se i ovu godinu ostaviti 350 milijuna kuna zaposlenicima u javnom sektoru. Pa niste se usudili, ali ste se zadužili. Tad ste digli novce, dakle bez rebalansa ste zadužili ste državu, digli ste kredit. Zato vam ne treba rebalans. Prema tome, umjesto da ste riješili na ovaj način ste se zadužili. Mi to smo rekli da nećemo, nećemo kupovati socijalni mir lažnim zaduživanjima, dakle nećemo kupovati lažni socijalni mir daljnjim zaduživanjima. Imamo novaca onoliko koliko imamo, s time ćemo se pokriti. Hvala lijepa. U 16,20 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a kolegica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, danas raspravljamo o Zakonu o uskrati pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, točnije o božićnici i njihovom pravu na dobivanje božićnice i regresa. Tema je to koja je ustvari već više mjeseci u žiži interesa naše javnosti, prvenstveno naravno predstavnika sindikata i predstavnika Vlade koji ustvari još od svibnja mjeseca ove godine pregovaraju o mogućim izmjenama postojećih kolektivnih ugovora. Sa jučerašnjim danom stavljanjem potpisa na izmjene temeljnog kolektivnog ugovora i dodatka ugovoru dio sindikata postigao je dogovor sa Vladom, a dio je odbio potpisati. Zakon koji je sada na dnevnom redu posljedica je nažalost upravo takvog usuđujem se reći tvrdog stava pojedinih sindikata i nažalost nužan je. Zašto je nužan? Pa podsjetimo se samo kakav je proračunov zadani okvir za plaće u 2013. godini? Rashodi državnog proračuna predviđeni su u visini od 124,5 milijardi kuna, deficit u iznosu od 10, 9 milijardi kuna ili 3,1% BDP-a emitiran je Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Javni dug u visini je 55% BDp-a, realizacija je ovisna o ostvarenju proračunskog deficita i preuzetim dugovima brodogradnje. Masa za zaposlene u 2013. iznosi 20 milijardi i 704 milijuna kuna ili 17% državnog proračuna. Ta masa je limitirana opet planiranim deficitom, a najvažnije je ipak pri tome reći da ovako planirana masa za zaposlene pokriva sadašnju razinu plaća i garantira isplatu plaća. Vlada ali i mi ovdje zastupnici SDP-a podržavamo napore da se proračun kakav je zacrtan i održi, a u tom smislu da se vode pregovori sa socijalnim partnerima, podržavamo međutim i stav da se socijalni mir više ne može kupovati, da se nema sa čim kupovati, osim sa novim zaduživanjem, a to više ne želimo, oni koji su do sada to činili, sada više nisu na vlasti. Također i podržavamo stav i to jasno i ovdje ponavljamo da ne možemo pristajati na odgođeni sindikalizam. Odnosno dogovore koji će jednog dana nekom drugom doći na naplatu, ovoj ili onoj opciji, stoga treba još jednom ponoviti da upravo iz tog razloga Vlada nije mogla pristati i tu je podržavamo na zahtjeve pojedinih sindikata da im se garantira da će se u budućnosti vratiti sada uskraćena prava odnosno da će im se retroaktivno ta ta sada privremeno uskraćena prava isplatiti jednog dana kada prođe kriza. I u takvom stavu Vlada ima našu podršku. Sindikalni pregovarači naravno imaju pravo i obavezu da traže maksimalno ali Vlada ukoliko misli ovdje, ukoliko želimo pokazati da smo odgovorni, nećemo podržati, odnosno nećemo potpisivati ono što unaprijed znamo da ne možemo ispuniti, a još manje da se svi skupa ponašamo na onaj stari način brigo moja za koju godinu pređi na drugoga. Istina takav stav koji zastupamo jeste nepopularan. Istina je da ne donosi poene, dapače istina da i izaziva nezadovoljstva, prozivke, možda sutra vjerojatno i nove prosvjede ne samo ovdje na Markovom trgu, smatramo da je to danas nažalost nužno. Uskratom isplate ova dva materijalna prava zaposlenih u javnim službama, dakle božićnice i regresa u 2012. i 2013. godini a koja proizlaze samo isključivo iz ugovorenih obaveza a ne iz zakona i drugih propisa ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu, ovdje međutim treba istaknuti i da su institut plaća i drugih ugovorenih materijalnih prava te drugih prava iz rada i nadalje na snazi, primjeni i isplati te o njima i nadalje otvorena puna sloboda kolektivnog pregovaranja. Kako dolaze kritike uglavnom sa strane sindikata a koje su vezane uz navodno nepoštivanje međunarodnih konvencija o slobodi organiziranja i kolektivnog pregovaranja, treba ovdje još jedanput istaći da je odbor stručnjaka međunarodne organizacije radom još u nizu raspravljenih slučajeva do sada zauzeo odnosno zauzimao stajalište da su intervencije Vlade u Kolektivne ugovore moguće i opravdane u iznimnim slučajevima i za kraći vremenski period. U tom smislu odbor odbor stručnjaka smatra da Vlada kao dio svojih vlastitih stabilizacijske politike može odrediti ograničenja kolektivnog ugovaranja nekih materijalnih prava. Oni kažu čak i plaća, te ukinuti odredbe Kolektivnih ugovora koji se odnose na materijalna prava kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Naravno uz obradu da takve mjere trebaju biti upotrebljene kao iznimka odnosno u iznimnim slučajevima i vremenski ograničena razumnim rokom. Pri tome se Kolektivni ugovori kojima su ukinuti određene odredbe o nekim materijalnim pravima i plaći i nadalje moraju primjenjivati u svom preostalu sadržaju i biti podržani garancijama zaštite standarda radnika. ova tumačenja, jesu iz 1996. godine, ali kako je isto takvo tumačenje krajem 2011. godine ponovljeno u preporuci međunarodne organizacije rada u Grčkoj u mi u Klubu SDP-a smatramo da Vlada nije prijedlogom ovog zakona prekršila međunarodne intervencije. Ponavljam još jedanput iznosim stav u ime Kluba SDP-a smatramo da se ovim zakonom ne suspendiraju Kolektivni ugovori, ne ubija se socijalni dijalog, suspendiraju se samo točna određena, pojedina materijalna prava i to privremeno na vremenski točno određeno razdoblje. Zbog toga će Klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima Josip Borić. Hvala lijepa. Uvažena kolegice Sobol, vi ste u svom izlaganju naveli iznose državnog proračuna a pritom ste rekli da štedite, pa ste rekli proračun ove godine pa sljedeće itd. Ja ću vas podsjetiti, proračun 2011. 123 milijuna, onda smo štedili, 123 milijardi, onda smo štedili pa 117, a sada interesantna stvar štedimo ali je ukupni iznos proračuna 124 milijarde. Kakva je to štednja kad trošimo više? Kakva je to štednja, a trošimo više. Onda kažemo nismo se zadužili. Vi ste nas zadužili, dobro u redu, vi ste nas zadužili za buduće generacije a u godinu dana javni dug središnje države 20 milijardi kuna već. Ali vi ste nas zadužili za buduće generacije. To su u politici tzv. spinovi, demagogije, neću reći težu riječ od toga. Onda ste rekli imamo novaca koliko imamo s time ćemo se pokriti. Vlada će se pokriti samo što će prosvjetari očito pokriti s time da će im noge ostati vani. Oni se ne mogu pokriti jer su oni dostigli … svoje potrošnje i njima fali zato se bune i to je legitimno. Imaju pravo da se bune. Jer rekli ste mi ne želimo njih kupovati. Pa to je strašna riječ. Pa zar zaista vi mislite da se sindikati žele kupovati? Zašto kupovati? Oni samo traže svoje pravo po zakonu po temeljnom kolektivnom ugovoru. Zašto se to svodi na kupovinu? Hoćete li reći da ste ih onda kupovali 2010.kada ste trčali dolje potpisivati onda su bili dobri. U predizbornoj kampanji su bili odlični trebalo ih je poduprijeti. E danas više ne valjamo to je loš proizvod, sindikati su loš proizvod nećemo vas više kupovati jer to čovjek učini kada ne želi kupiti loš proizvod. Da li im to poručujete s ovim zakonom? Ja mislim da da. I još nakraju rekli ste … /Upadica: Hvala./ … 2008.godine da je netko ukrao Božić i našli ste Grinča. Odgovor na repliku Gordana Sobol. ja sam jasno rekla da ova Vlada ne želi više kupovati socijalni mir i ne imati prosvjede pod svojim prozorom. A to su dvije jako različite stvari. A jesu kolega Borić i smatram da nije uredu da na taj način izvrćete moje riječi. Vi ste svih ovih godina kupovali socijalni mir. Jeste. Ako ništa drugo intervencijama tadašnjeg vašeg premijera koji je ćuške dijelio pljuske vašim ministrima i govorio, da bit će ima novaca, ima novaca i tako se nastavilo. I danas smo u situaciji u kojoj jesmo i danas ova Vlada ima pelje i mi ovdje kao zastupnici to podržavamo da kaže, ljudi moji nema više od kuda jer ovo što ste govorili da sljedeće godine koliki je proračun pa zaboravili ste da je to unutra i kamate da su došle na naplatu ono što ste se vi zaduživali što smo se u prijašnjim razdobljima zaduživali. Prema tome kolega dajte budimo realni i kažem najgore od svega kada izvrnete riječi. Ponavljam nisam rekla da kupujemo sindikate nije mi to palo na pamet niti sam na taj način razmišljala da ste to eventualno vi radili. Ali da, kupovao se socijalni mir i sada to dolazi na naplatu. Hvala. U ime kluba HDSSB-a kolega Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Uvaženi ministre i potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Teška su vremena u kojima moramo raspravljati o ovakvim zakonima i sigurno je da nitko od nas nije sretan kada treba stati pred govornicu i govoriti o ovome što ne može nikako biti dobro. Vidim da kolege iz SDP-a vodeće koalicije ne raspravljaju u ovome u pojedinačnim raspravama jer teško je naći i razlog da se opravda ovakvo što. Nekolik je tu problema kojima i mi zastupnici Hrvatskog sabora moramo biti svjesni. Ne možemo mi udarati tamo gdje nekoga najviše boli, ali ne možemo ni kao oporba mirno sjediti i slušati nešto za što smatramo da nije dobro. Prošli su izbori, godinu dana je prošlo od izbora za Hrvatski sabor i ono što smo čuli od vladajuće koalicije od SDP-a kao vodeće stranke u koaliciji da se preuzima odgovornost za Hrvatsku, odgovornost za vođenje države, za problem u državi, za problem u gospodarstvu, za problem u investicijama, za probleme u financijama, za sve ono za što je tada u svom programu 21, planu 21 koalicija smatrala da u Hrvatskoj nije dobro. Očekivali smo promjene a u godini dana svjedoci smo sasvim druge situacije koja prije svega nije dobra za građane, za radnike i za ljude koji žive u Hrvatskoj. I svi se sa pravom možemo zapitati kuda danas na kraju 2012.godine ide naša Hrvatska, kuda ide zalaskom u 2013.godinu u godinu koja bi trebala biti godina napretka za Hrvatsku ulaskom u EU? Mi se bojimo da je situacija krajnje još gora nego što se prezentira i da neće biti dobro i da ovo zadiranje Uvijek će se naći opravdanje nažalost okretat ću se prošlošću. Ako će ova Vlada govoriti to ste vi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolege ako imate potrebu za dijalog izađite van a kolegi omogućite da iskoristi svoje vrijeme. Pa ja ću potpredsjednice snaći jer se mi ovih dana obraćamo sve više stolicama, a sve manje zastupnicima. Sve više su prazne stolice pa tako da mi stolice neće zamjeriti ako sam ja nešto krivo rekao. Dakle ono što smo trebali znati i trebali voditi računa da kada se preuzima vlast sigurno neće biti preuzeta na način da sve štima, da je sve dobro onda bi svako mogao dobiti takve izbore. Ovo što su čelnici sindikata pojedini potpisali sa vama gospodine ministre ne znači da su članovi tih sindikata profesori, medicinske sestre i ljudi koji plaćaju sindikalnu članarinu zaista za to. a mi ćemo znati jesu li sindikalisti predsjednici sindikata koji su potpisali takve dogovore sa vama i radnici, prosvjetari, medicinske sestre i svi oni na koje se odnosi ovaj ugovor i ovo zadiranje u božićnice u regrese i na ono što će udariti po džepu radnike koji teško rade i u teškim uvjetima danas, jesu li oni baš suglasni sa time? A to ćemo doznati ne samo sa prosvjedima na ulicama, sa nezadovoljstvom radnika nego sa sljedećim izborima. Jer niste vi ništa napravili ako ste osvojili jedan mandat koji će biti loš mandat pa će onda neka nova vlada neka nova većina u jednoj novoj Hrvatskoj reći za to ste vi krivi. Ako ćemo tako okrivljavati jedni druge, jedna Vlada drugu vladu jedan ministar, drugog ministra, jedna vlast drugu vlast onda nađa Hrvatska nije zaslužila biti u Europskoj uniji nego se vraća korakom nazad tamo gdje nije smjela biti. Mi smo svjesni da je gospodarska kriza, da nije dobro u Hrvatskoj, ali vi morate biti svjesni da danas 80000 radnika radi i ne dobiva plaće. Oni nemaju ni božićnicu, ni regres, ni nikakvo materijalno pravo, da je danas 250000 računa građana u bankama blokirana, da danas poskupljuje hrana, poskupljuje prijevoz, poskupljuje gorivo, gube se radna mjesta, 350 i više tisuća danas vjerojatno i više. Sami ste rekli jučer onako olako bit će vjerojatno toga još negdje do veljače, ožujka sljedeće godine još i više. Znači, to su neke crne prognoze u kojima mi i ako oporba moramo biti konstruktivna oporba da bismo našim raspravama poboljšali rad, vašu kvalitetu. Mi ne želimo reći da ste vi nesposobni i da ne znate raditi svoj posao jer ste dobili priliku ne od nas, od naših birača nego od vaših birača koji su tražili neko novo vrijeme, neku novu Hrvatsku i neku novu odgovornost. Ne možemo prihvatiti ovakve prijedloge jer smatramo da oni nisu dobri. Nema investicija. Ministar gospodarstva je rekao investicije nisu u planu kako smo planirali, kasne u ovoj godini dana, a vidimo da su puno manje nego što su bile u isto vrijeme 2011. godine. I to nije dobro. Gospodarstvo nema nove zamahe, nema vidjeli smo slučaj Katar čekao se dopis koji je došao na ruke bivšem potpredsjedniku Vlade gospodinu Čačiću, a sada se prepucavamo u Hrvatskoj je li predsjednik Josipović trebao ići u Katar u Katar ili je to trebao gospodin Milanović, jer kao predsjednik Josipović nema te ovlasti nego ima premijer. Pa zar je to važno? Zar je važno tko je tamo bio? Važno je što je napravljeno za Hrvatsku. A vidimo u ovom teškom trenutku pred Božić da nije dobro. Kakav će bit Uskrs, kakav će bit sljedeći Božić, kakvo će bit stanje naših građana, naših radnika, poljoprivrednika, seljaka, đaka, studenata. Kako će živjeti naši ljudi? Mi zastupnici Hrvatskog sabora sve više gubimo vjerodostojnost na onome što govorimo. Oporba u Hrvatskom saboru drži Hrvatski sabor. Mi ovdje već dva, tri tjedna samo oporba raspravlja, raspravljamo HDSSB, Laburisti, HDZ. Vas ne čujemo. Vi uopće ne raspravljate o ničemu. Mi smo jučer do ponoći ovdje sjedili. Razgovarali smo sa stolicama, a ne sa zastupnicima. Mi smo oporba koje ne može na žalost ništa promijeniti. Mi možemo reći mi nismo za ovo, mi ovo ne podržavamo i nećemo to. Ali nećemo to promijeniti sutra, jer ćete vi većinom to izglasat da je to tako. I kažete da je to nužno i da je to potrebno. I mi nećemo reći da vama ne vjerujemo, ali kolegice i kolege, mi raspravljamo sami sa sobom. Oporba u Hrvatskom saboru raspravlja sama sa sobom, sa stolicama cijeli tjedan. Sutra će bit pun Sabor, vi ćete ovo izglasati i reći ćete to je dobra mjera. A ono što je naša poruka mi poručujemo hrvatskim građanima, radnicima, đacima, profesorima, medicinskim sestrama. Vi se borite za novu Hrvatsku, za jednu novu Vladu, za jednu pravedniju Hrvatsku i to će biti onda pravda, a ne da vam netko obećaje med i mlijeko, da netko kaže da ona Vlada je bila Vlada koja nije valjala, da to nije bilo ništa dobro, a mi danas ne možemo učiniti ništa zato što oni ništa nisu radili. A danas mi radimo bolje i mi ćemo napraviti sve. E to je ono što Hrvatski narod i što oni na koje se ovo odnosi ne trebaju pristati bez obzira kako se zvala stranka koja je na vlasti, bez obzira kako se zvao premijer, kako se zvao predsjednik i kako se zvao bilo koji zastupnik u Hrvatskom saboru. Danas kad izađemo van odavde ponekad nas treba bit sramota jer ne možemo objasniti zašto se to dešava. trebamo vama pomoći da kvalitetnim raspravama kažemo što ne valja. Ali ne možemo se složiti da je sve u Hrvatskoj dobro. A kako je krenulo nije to tako. Ako ste rekli PDV neće se mijenjati pa povećao se. Električna energija, benzin, grijanje, plaće su pale, kolektivni ugovori se mijenjaju, ljudi u Hrvatskoj sve lošije i lošije žive. Pa mi kao oporba ne možemo reći da smo sretni, da je to dobro, da to podržavamo. A to ne podržava većina građana Republike Hrvatske, većina i onih koji su vas izabrali. I neki su sindikati izravno u izbornoj kampanji za vašu koaliciju stali su uz vas, bili su protiv bivše Vlade, protiv bivših ministara i protiv načina rada kako je radila bivša Vlada. Ne može danas 2012. i trinaeste, četrnaeste godine biti opet tema samo Ivo Sanader i sve što je radio Ivo Sanader. Treba doći neko novo vrijeme za Hrvatsku. Za Ivu Sanadera se treba pobrinut hrvatsko pravosuđe. I oni koji trebaju se brinuti da ono što je učinjeno ako je netko se bavio tim čim se bavio on treba biti kažnjen najvišim zakonima. I nismo mi uzaludno ovdje razgovarali o Poglavlju 23., o kaznenim zakonima, kaznenom postupku. Oni koji su loše radili znaju gdje će im biti mjesto. Ali na žalost ne možemo očekivati da će naša Vlada loše raditi i da ćemo se mi danas smješkati na ovakve prijedloge zakona, da ćemo biti sretni što o ovakvim zakonima razgovaramo, što smo sinoć do pola noći razgovarali o bitnim zakonima sami sa sobom, sa stolicama, kad nas nitko nije čuo ni gledao i to samo oporba sa oporbom. I to je nešto što nije dobro i to je nešto što građani od nas nisu očekivali. A mi od vas vladajućih i od vas ministre od Vlade Zorana Milanovića očekujemo više. A kao oporba mi ćemo dati svoj doprinos tamo gdje možemo i tamo ono što je naš posao. A smatram da smo mi ovdje u ovih mjesec dana držali Hrvatski sabor i davali konstruktivne prijedloge a ništa od naših prijedloga nigdje nije prošlo. Vidjeli smo amandmane na proračun, vidjeli smo raspravu o Državnom proračunu za 2013. godinu. Mi smo tu ispali sami sebi smiješni, jer se o našim prijedlozima nije ni razgovaralo na sjednici Vlade. Tako da ne podržavamo ovo. Mi moramo biti na strani radnika, na strani onih koji su dali svaki od nas i od nas zastupnika koji je dobio glasove svojih birača u izbornoj jedinici imao odgovornost za ono što radi. A mi imamo odgovornost da Hrvatskom saboru budemo ono što trebamo biti konstruktivna oporba koja će poboljšati kvalitet naše Vlade. Na žalost, ovakvim zakonima i zakonima koji su bili proteklih dana ovdje u Hrvatskom saboru mi nismo napravili ništa. A ono što smo primijetili da uopće zastupnici većine ne raspravljaju, pojedinačno ne donose apsolutno apsolutno ničemu a znamo i zašto jer ne mogu opravdati ovo što se predlaže. To je jedini razlog tome. A nije ništa smiješno gospodine ministre, bit će smiješno kad dođe Božić, kad dođe sljedeći Božić ako preživite do tada pitat ću vas što ste radili 2012. godine kad dođe 2013. godina. Klub HDSSB-a ovaj zakon ne podržava. Imamo tri replike. Josip Borić, prvi. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Salapiću, lijepo ste vi to objasnili ali mislim da je bolje da oporba raspravlja jer činjenica jest da oporba uvijek ima bolja rješenja nego vlast. To je istina. Tako je bilo i u prethodnom mandatu. Međutim, kad dođete na vlast onda vi ta rješenja iz oporbe morate preslikati i pokazati. E to je sada problem. Zašto je problem? Vi ste rekli da puno očekujete od ove vlasti itd. Međutim premijer je rekao da ne trebate ništa očekivati jer da se ništa obećalo nije. Ja njega pozorno slušam, on ima dobre izjave ja ja ne znam zašto ga vi s druge strane ne slušate. Ja često citiram njegove izjave. On je rekao nije bilo obećanja, za ništa nismo krivi i ništa što nismo ostvarili nismo obećali. Nadam se da smo to čuli. Tako da ja osobno ne očekujem ništa. Ova igra pokušaja i pogrešaka koju imamo po određenim ministarstvima jednostavno daje loše rezultate. daje loše rezultate. Netko je prosvjetarima s ovim zakonom ukrao Božić. Prije tri, četiri godine okrivilo se bivšeg premijera. Evo ja sad tražim da saznamo tko je taj Grinch. Da li je to ministar rada? Ne znam. Ministar financija? Možda je on, možda je i cijela Vlada. Ali ti ljudi ovaj Božić nemaju, nisu dobili 2500 tisuće koje ih slijede. Vidimo mi kako oni to rade, to je legitimno i oni to tvrde i to zaista je legitimno samo je ovo za mene jedna inovacija. Zakonom ograničiš sve, možda ćemo dogodine zakonom ograničiti možda plaćanje poreza. Da napišemo uskratu građanima da plaćaju porez. I to bi bilo dobro,

za preuzimanje vlasti, za preuzimanje Hrvatske na kraju ulaska u EU, za jedno novo okruženje. A bili smo svjedoci, krećemo se kad dođemo doma u naše županije, u naše gradove i općine sa običnim ljudima sa našim građanima i građankama razgovara se, pa nitko nije zadovoljan. Mi ne možemo sad tu govoriti da je nešto dobro ako nije dobro, ako smo svjesni da nema investicija. Gospodarstvo nije se pokrenulo kako se obećavalo da će se pokrenuti. Došle su teške mjere, je kriza to je točno od toga ne možemo pobjeći i reći da nije tako, ali nema boljitka. I ovakvim mjerama ne vidimo da je to jedina mjera koja će spasiti Hrvatsku. Pa ovo nije zakon koji će povećati broj radnih mjesta, ovo je zakon koji će održati radna mjesta na razini kako sad je. Tu nema novih radnih mjesta, nema tu novih investicija, nema tu novih zapošljavanja. To je nešto što je kako vi kažete nužno, ali nije dobro. I to ljudi, građani prosvjetari, medicinske sestre ne podržavaju. Oni će teže živjeti u ovom mjesecu, teže će živjeti kad dođe regres, kad dođu godišnji odmori. Možda neće moći nigdje ni ići, a pitanje je što će biti u ožujku, što će biti u srpnju kad Hrvatska uđe u EU i što će biti sa sljedećim proračunom. Ako nema reformi, nema investicija, nema gospodarstva, bit ćemo svjedoci sve više i više ovakvih zakona. I zato sam govorio o tome da sam od Vlade očekivao odgovornost, a ne neodgovornost. … /Govornik se ne razumije./… Da li će Vlada do kraja moći izvući Hrvatsku u mandatu koji ste dobili ako krene ovako. Mi ne možemo sad tu pljeskati i vikati ha, ha super je sve kad to nije tako, kad mi već danima govorimo o lošoj situaciji, o promjenama zakona koje su nužne zbog gospodarske i ekonomske krize. I ono što nije dobro, prevaljivati sa lijeve na desnu stranu. Vi ste nabili kamate, vi ste loše radili, vi ste bili nesposobni. Onaj je završio u zakonu, ovaj ne valja ništa. A gdje je tu odgovornost za ono što ste vi preuzeli kao nova Vlada koja je obećala Hrvatskoj nešto više? O tome se radi. To je bez uvreda, to je ono što kao zastupnik oporbe sam mislim i to tako i govorim. Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa kolega Salapić ja mislim da niti ja ovdje niti moji kolege u klubu pa niti Vlada ne očekujemo od vas da plješćete ovdje. Ali ja ne smatram da je moje bivanje ovdje u ovom Saboru ide ka tome da se sviđam ili ne sviđam. Mislim da je i Vlada, a i mi ovdje prihvatili to da nije naše da se sviđamo ljudima nego da je naše da probamo u idućih nekoliko godina ovu državu izvući iz krize. Pa po cijenu toga da donosimo poteze koji jesu nepopularni, da donosimo poteze koje možda svi neće razumjeti i po cijenu toga da nam pada popularnost zato što smatramo da ono što donosi sutra da će biti bolje. Prema tome, u tom smislu ja osobno ne očekujem nikakav pljesak. I drugo, ne vidim uopće s kojim pravom vi prozivate mene ili bilo koga od nas ovdje saborskih zastupnika da li govorimo ili ne govorimo. Znate kolega vi ste sinoć bili tu do kasno jer ste između ostalog imali raspravu o zakonu o kojem ste dobili u ime kluba. Ja vas pitam gdje su sad vaši kolege iz kluba? Znate gdje su? Vjerojatno doma negdje ili na terenu valjda jer nema tv prijenosa. A jutra gubite ili gubimo na besmislene replike koje i članovi vašeg kluba jedni drugima daju do besvijesti. utihnu kamere onda odjednom utihnu i replike i odoše svi. I pojedu vrijeme i za zakone koji jesu važni, manje važni ili ih neki smatraju da su samo nekakve tehničke izmjene. O tome se radi kolega Salapić. kolega Salapić. I molim vas nemojte prozivati ja ne prozivam ni vas ni vaše kolege, ali kad ste već …/Govornica se ne razumije./… sad sam vam rekla. Prema tome, pođite prvo od sebe koliko ste vi bili u ovom Saboru do ponoći osim jučerašnjeg dana ili od svojih kolega iz kluba. Niste se javili. I Mladen Novak, replika. rečeno ja se sa kompletnim vašim izlaganjem slažem, mada se slažem i s onim što je kolega Borić rekao ipak oporba je tu da govori bez obzira što je to izgleda neučinkovito totalno. Mislim da ste trebali još jednu završnu rečenicu samo reći, pošteno je da čovjek kaže kad nešto ne zna ili ne može i da se makne. S tim ste možda trebali završiti. kad je već kolega Borić vama spominjao izjave premijera pa onda ću i ja spomenuti neke koje su okarakterizirale jedan dio predizborne kampanje. Pa je rekao, bolje dug život nego život na dug, pa naš je posao da osiguramo vaš posao, u plusu tri plaće, a ne u minusu da ti se plače Visoku nezaposlenost zamijenit ćemo visokim BDP-om itd., itd. Hvala. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjednice. A vi ste kolega Novak sve više-manje rekli sa vašom replikom. Mislim da je tužno i žalosno ako netko bilo koju raspravu oporbe a ja se nadam da vi to niste tako razumjeli, vi ste mene dobro razumjeli smatrat bilo kakvom posebnom uvredom. Naša je zadaća ovdje ne da se mjerimo tko se kom sviđa, osobno ne sviđa, nego što je bolje za Hrvatsku, jel bolja ova Vlada koja je …/Govornik se ne razumije./… odgovornost s ovime svime što ste vi rekli ili je bolje nešto drugo. Jel bio bolji prošli Božić, jel bolji ovaj Božić, jel bila prošla godina bolja ili je bolja ova godina. I daj Bože da sutra bude bolje, a kako je krenulo sa 350 tisuća nezaposlenih, 80 tisuća radnika bez plaće, rade ne dobivaju plaće, 250 tisuća blokiranih računa građana, 6 milijardi dugova prema bankama, ja ne znam jel to bolje sutra i tko za to treba biti odgovoran. Ne prozivajući nikoga osobno Vlada je kolektiv, Vlada je skup ministara koji je svaki zadužen za svoj resor, svaki sa svojim sposobnostima odgovara Vladi, a Vlada treba odgovarati ovome Saboru, a u Saboru osim vladajućih sjedi oporba, sjede i stranke koje su dobile potporu svojih birača za svoje programe, za svoj način rada, za svoj način zastupanja interesa svojih birača. A o onome što će biti bolje za Hrvatsku neću suditi ni ja kolega, ni vi, i mi svi nego naši građani na sljedećim izborima jer sigurno da ne trebaju pljeskati nama danas nego trebaju se brinuti za sebe, za svoju obitelj i svoju budućnost, a dal će to biti tako, to neće suditi niti većina niti manjina nego onaj koji će dati bolje našem narodu u vremenu koje je pred nama ako je to vrijeme bolje sutra, i ako su ovi rezovi tako nužni da nam bude bolje sutra daj dragi Bože da to naša Hrvatska doživi pa da zaista ovakvim mjerama bude nekome bolje. Ja vjerujem i nadam se da ovo što govorite i danas gospodine ministre potpredsjedniče jel to zaista kratkog vijeka da će biti bolje, i vjerujem da ćemo se sljedeće godini da ću vam moći čestitati na vašim promjenama, na investicijama, na gospodarskom zamahu ako će to biti bolje za Hrvatsku. A osobno nikoga nikada u ovih četiri godine mandata nisam u Saboru uvrijedio. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je Branko Vukšić. Poštovana potpredsjednica Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja mislim da netko nekome opasno podvaljuje, a mislim da su podvalili i gospodinu predsjedniku Vlade Zoranu Milanoviću i on je i moj predsjednik Vlade i ja njemu vjerujem. Evo držim u ruci Program Vlade RH za mandat 2011—2015., tamo piše: "Hrvatska će istinski postati pravna i socijalna država samo ako u potpunosti osigura provođenje radničkih prava. Vlada će sigurnost radnika i radničkih prava jamčiti pravednim zakonima, brzim pravosuđem, specijaliziranim radnim sudovima, neovisnim i učinkovitom inspekcijom rada, omogućavanjem besplatne pravne pomoći radnicima, potporu sindikalnoj podršci, radniku te strogim kažnjavanjem onih koji svjesno i sustavno krše radnička prava." Do sada su se prava radnika ignorirala i kršila bez sankcije za prekršitelje i bez zaštite oštećenih radnika. Mi ćemo to promijeniti kaže se u Programu Vlade RH. Vjerojatno predsjednik Vlade nije to pročitao jer da je pročitao onda on ne bi rekao ništa nismo obećali. Ovo je Program, ovo je čvrsto obećanje kojeg se Vlada treba držati, a pošto naglašava ja predsjedniku vjerujem, netko je pisao program i nije mu rekao što je napisao u Program, jer predsjednik Vlade sasvim sigurno ne bi rekao to što je rekao. Ovako, slažem se sa gospođom Sobol da mi ovdje nismo da se nekome sviđamo il ne sviđamo. Mi smo ovdje da radimo svoj posao ali smo ovdje da ispunjavamo ne dano obećanje nego programe a ovo je program Vlade RH. 700 tisuća obitelji u Hrvatskoj u ovom trenutku ne živi život dostojan čovjeka, 350 tisuća nezaposlenih, 250 tisuća blokiranih računa, to su ljudi koji ne mogu platiti svoje obveze, to nisu kockari, zatim 80 tisuća nezaposlenih robova jer u robovlasništvu su oni koji su bili vlasnici robova morali osigurati robovima krov nad glavom i hranu, moderni robovlasnici ne trebaju ni hranu nit krov nad glavom osigurati. To je 80 tisuća ljudi koji su potencijalni gubitelji stanova, kuća i svega ostaloga. To su oni ljudi koji su najugroženiji u RH, njih je jako puno. To je 700 To je 700 tisuća obitelji ugroženih u ovom trenutku, i još je veći haramantni podatak Hrvatska je sve manje poželjna za život. Svi smo čitali ovih dana ankete da je čak 70% mladih želi otići iz Hrvatske, pa 70% mladih kaže da ne želi više živjeti u ovoj domovini, malo prije smo imali jednu dugu raspravu o Zakonu o braniteljima, znači njihovi očevi su ginuli za ovu domovinu, a djeca kažu ne, ne želimo više živjeti tu. Zašto? Zbog toga jer ovdje vlada teror banaka, ovdje se građani pljačkaju, ovdje Vlada koja nam je obećala da će biti socijaldemokratska podupire banke i podupire krupni kapital. Sasvim sigurno da bi Kukuriku Vlada da je naslijedila teško stanje i teško vam je, ekonomija je uništena, naslijedili ste pljačkašku pretvorbu iz 90.-tih, 6 godina devastacije privrede, čovjeka koji danas odgovara za ono što je učinio ali vi ste to sve znali. znali ste u kakvom je stanju zemlja i što ste rekli, željeli ste vlast. Rekli ste želimo vlast imamo rješenja, znali ste u što se upuštate. I što danas imamo? Ono što ste prije govorili da ćete donijeti pravdu, jednakost, bolji život, sada kažete, nema kriza je. Kada je HDZ govorio da je kriza rekli ste da ne priznajete krizu, da je to naslijeđeno stanje, da kriza nije uvežena nego da je kriza stanje lošeg rada vlade HDZ-a. I sada najedanput ova Vlada više nije kriva nizašto. Strukturne reforme nisu neprovedene i nisu mogle biti, to je prekratko vrijeme, ali nije donešene niti jedna mjera koja bi mogla donijeti nešto dobrog privredi. Prije ljeta još dok je bio član vlade prvi potpredsjednik Vlade gospodin Čačić je rekao jednu rečenicu koju rijetko tko spominje i premijer ju više nikad nije spomenuo, nećemo dobiti rat protiv birokracije. Sjetite se, imate to u nekoliko novinskih napisa, priznao je čovjek ono što je. Onu glavnu reformu koju ste trebali napraviti ne kresati prava radnika nego ustrojiti državnu upravu tako da funkcionira da stvorite okvire kako bi se moglo ulagati. I što vi sada radite? Umjesto da nametnete namete bogatima vi oštećujete radnike tvrdnjom da dobivaju nešto što se ne može platiti ovoga trenutka jer država nema novca jer neće oporezivati bogate. Vi čuvate banke ko zjenicu oka svoga. Nikad niste objasnili zbog čega to radite. Postavili ste na čelo HNB-a čovjeka koji nastavlja istu politiku koju je timario čitavo čitavo vrijeme gospodin Željko Rohatinski. Franak i dalje stoji kao damaklof mač nad glavama 120 tisuća obitelji u Hrvatskoj. Nikad nije provedena rasprava ovdje može li se išta kako da pomognemo tim ljudima. Znači sve što se do sada radilo je nedovoljno dobro. I povrh toga imate jedan pristup koji nije dobar pristup, a to je pristup mi smo pošteni mi ćemo razgovarati kako mi hoćemo. Mi smo pošteniji od prošlih i mi ćemo razgovarati kako hoćemo. Ne vodite socijalni dijalog, razgovarali smo sa sindikalcima koji bi pristali i na neke, odrekli bi se nečega, razgovarali sa radnicima, međutim vi imate diktat, nemate dijalog. I to su vam sto puta rekli i sindikalisti. I netko prije reče da nećete kupovati socijalni mir, svaki mir je dobar, to znate da je svaki mir dobar i mir se ne kupuje, mir se postiže. Vi upravo nepostizanjem socijalnog dijaloga stvarate nemir. Niste pokušali sve da učinite da ne dođe do uskrate toga. I ako mislite da ćete posvađati posvađati sektor sindikate državnog sektora sa privatnim nećete uspjeti. Ipak su toliko pametni i ujedinili se. Ovom uskratom ste ozbiljno poljuljali i kolektivne ugovore u realnom sektoru i to će doći na naplatu. I kao što reče kolega iz HDSSB-a gospodin Salapić, vidjet ćemo za godinu dana što ste ovim postigli. Ništa jer i za godinu dana će banke biti sve tustije, a sve više ljudi će spavati pod šatorima. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Vukšić, sada bih vas ja trebao nazvati populista. jeste uzeli program Vlade i rekli ste da je to obećano. To je već konkretan zadatak, obećanja su davana u predizbornoj kampanji. Nema više obećanja poslije kampanje. To su zadaci. E sada E sada o devastiranom onom vašem vremenu koje vi sada spominjete prije … godina. Sada ću vam reći podatke. BDP 2011. rast mali 0,2%, 2012. pad 1,8%, PDV 2011. 23%, PDV 2012. 25%, benzin eurosuper 95 12.mjeseci 2011. 9,54, danas je 10,20, a bilo je 11kn. Nezaposlenost 12.mjeseci 2011. 315,438, danas 35000. Dalje, rast cijena grijanja 36,5%, plin 22%, električna energija 20%, znači sve je prije bilo za toliko manje. Pa onda imamo investicije ulagača 650 milijuna eura 2011.,ove godine 150. Dug središnje države na kraju 8. mjeseca 2011. 150,4 milijarde, ove godine 174,7 milijardi. Nelikvidnost 12.mjesec 2011. 41,7 milijardi, 12.mjesec ove godine 44,5 milijarde. U tom devastiranom stanju isplaćene su i regres i božićnica. Da pitate sada prosvjetare da li bi živjeli u tom devastiranom stanju, da li bi im bio draži od ovog uređenog, ja vjerujem da bi se svi ovdje složili da bi oni izabrali rađe to devastirano stanje.

Uostalom govorio sam od devedesetih godina sjetite se pretvorbe, pa to je pljačka nad pljačkama, sjetite se 6 godina kako se sustavno pljačkalo. Uostalom danas smo dobili i presude. Prema tome nemojte amnestirati ono što se ne može amnestirati. Kola su krenula za vaše vladavine nizbrdo i teško ih je zaustaviti. Međutim ova Vlada je rekla da zna kako zaustaviti ta kola i to je problem. mi smo tu da pomognemo i da im pušemo za vrat i da kažemo dajte zaustavite ta kola ali nemojte na račun radnika zaustavljati kola i da budu bogatiji uz sve bogatije. To je svjetski trend, sve je više multimilijardera, sve veće su razlike. Porasla je proizvodnja, profiti su sve veći, novca je sve više, samo što je kriva raspodjela. Da, da gospodine Jelušiću. Ali vi se isto bavite biznisom pa ne priznajte to. Prema tome, počelo je sve za vaše vladavine. To je ono što ste vi napravili Hrvatskoj, vrlo je teško amnestirati. Kolega Vukšić, spomenuli ste da postoji program Vlade i tu su ciljevi. Danas smo čuli da je, nije to samo danas ali između ostalog i sad u ovim raspravama da teško je preko noći doći do nekih ciljeva, ustvari nemoguće. To nitko ne živi u toj iluziji da je moguće preko noći izaći iz krize, međutim ne mogu se otet dojmu da ova Vlada ipak ima plan za izlazak iz krize, vidi rješenje, samo je to rješenje malo neuobičajeno. 70% mladih ste rekli da ima namjeru izaći van iz ove zemlje jer ne vidi tu svoju budućnost. Međutim, nemojte zaboravit da ti svi mladi će vjerojatno otići tamo gdje se, ne vjerojatno nego otići će sigurno tamo gdje Kad tamo zarade svoje mirovine povući će ih nostalgija i oni će se vratit tu i to će bit vrijeme oporavka jer onda će oni svoje mirovine, dobre, debele mirovine ipak trošit ovdje kod nas u Hrvatskoj. Je da to malo duže će trajat, a u međuvremenu ova generacija kojoj ova Vlada oduzima pravo na kolektivno pregovaranje jer ovo ništa drugo, a oni će biti žrtvovani. Tako vam je kad igrate šah, nekog obično žrtvuju. Hvala. na tom tragu čini mi se da je ministar rada upravo rekao da će biti bolje 2013. jer će se otvoriti i granice i bit će više mogućnosti da se mladi zapošljavaju u Europskoj uniji, međutim valjda nismo zato stvarali Republiku Hrvatsku da bismo otvorili granice i rekli svima ajmo van. Mislim da to nije svrha države, država postoji zbog građana i da građani u njoj dobro žive, a ne zbog toga da bismo napunili kofere s robom i otišli van trbuhom za kruhom. Znači da se vraćamo ponovo u '60.-te godine, a to nije dobro. Hvala i vama niti u jednom svom dijelu nije se dotakla onoga zbog čega mi i donosimo ovaj zakon, zbog čega smo išli u kolektivno pregovaranje, zbog čega smo išli prilagoditi prava iz kolektivnih ugovora stanju u kojem Hrvatska je. U realnom sektoru koji u ovom trenutku ima negdje oko 600 tisuća, budimo optimistični 700 tisuća ljudi koji rade od milijun i 450 tisuća, kad govorimo o realnom sektoru su oni koji su u ovom trenutku za strojem, koji stvaraju realnu vrijednost, oni se bore za svoja radna mjesta, rade za minimalac, nemaju božićnicu, nemaju regres, neki od njih nemaju ni 0,5% po godini radnog staža. Sjetimo se njih, sjetimo se 350 tisuća ljudi koji su na Zavodu za zapošljavanje, oni nemaju božićnicu, nemaju 0,5 po godini staža, nemaju regres, nemaju jubilarnu nagradu. trebamo borit, za te ljude se trebamo borit, trebamo se borit tako da otvorimo radna mjesta, a da otvorimo radna mjesta moramo napraviti to što radimo sada. Ova Vlada se ne boji odluka, ne boji se donositi odluke, ne boji se provoditi reforme. Bit će mi jako zanimljivo jest da neke od strukturnih reformi ću vjerojatno ja tu vama obrazlagati pa će biti jako zanimljivo ovi koji su se danas zaklinjali za strukturne reforme kako će diskutirati za te strukturne reforme jer one ne idu putem populizma i ne idu na način da svi će pljeskat tim strukturnim reformama. Bit će jako zanimljivo slušati te diskusije. Plan Vlade je kaže visoku nezaposlenost zamijenit ćemo visokim BDP-om. Da, ali da bi došli do tog visokog BDP-a, do otvaranja novih radnih mjesta trebamo smanjiti potrošnju države, trebamo smanjiti rashodovnu stranu i to svi kažu. Mi smo prvi koji smo krenuli u smanjenje rashodovne strane, ali s druge strane smo rekli da nećemo stabilizaciju proračuna bazirati na umirovljenicima, da ćemo mirovine usklađivati i da će mirovine dolaziti na vrijeme i to činimo. Ali da bi plaće došle na vrijeme, da bi se plaće isplaćivale na vrijeme, moramo se odreći određenih materijalnih prava. I samo da ponovim, Hrvatska nije iznimka u tome. Ponovit ću ponovo, to je učinila Danska u dva navrata, učinila je Kanada, učinila je Grčka, učinila je Španjolska. To nije nešto što je protivno civilizacijskim tekovinama, protivno socijalnoj državi. Ne možete reći da Danska nije socijalna država. Danska koja ima najmanju nezaposlenost, koja je u jednom trenutku svoje povijesti morala povući zakon, odnosno dati zakon ovakav kakav je. I jednostavno ako želite prosperitet države, ako želite da država ide naprijed, u jednom svom trenutku morate neke stvari donijeti. I bilo mi je malo čudno da se govori da u vrijeme kada je kriza bila da smo isto onda isplaćivali božićnice. Nisu se kupovali sindikati, kupovao se socijalni mir. Da li su se neki sindikati kupovali nekim drugim dogovorima tajnim to ja ne znam. Ali se socijalni mir kupovao na način da umjesto da reduciramo određena materijalna prava da onda ta prava isplatimo, ali da se još zadužimo. Kad smo se zadužili za 10 milijardi hajdemo se zadužiti još za 2 milijarde za plaće. Mi smo rekli da to nećemo. Za plaće u javnim službama imamo sredstava koliko imamo, a cilj nam je da kada poraste bruto domaći proizvod da se onda povećaju i plaće. druge strane, mislim da se tu uvaženi zastupnik Borić hvali sa time što je isplaćena božićnica. Ali zaboravlja da je donesen Zakon o fiskalnoj odgovornosti i da se tog zakona trebalo držati. Mi se tog zakona držimo. I to je nešto što je zalog da će proračun biti stabiliziran i to je zalog da će se plaće isplaćivati i to je zalog da će Hrvatska ići naprijed. Bez stabilizacije rashodovne strane i bez strukturnih promjena nećemo pomoći onim ljudima koji su u realnom sektoru, koji i dan danas gube radna mjesta. Pogledajte tko dolazi na Zavod za zapošljavanje? Ne dolaze ljudi iz javne i državne uprave, ne dolaze ljudi iz drugih, dolaze ljudi iz onog dijela koji svakim danom gubi radna mjesta. I da bi ta radna mjesta opstala, da bi ta radna mjesta sačuvali moramo nove stvari napraviti. I to nije trajno odricanje, to je odricanje u jednom periodu. Prema tome, nije ni smanjenje kolektivnog pregovaranja. Kolektivno pregovaranje u realnom sektoru je 2010. završeno. Pogledajte što su napravili socijalni partneri u graditeljstvu? 2010. su sjeli za stol i dogovorili se – nema božićnica, nema regresa, smanjujemo plaću, ali ostavljamo ljude da rade. Druga solucija je bila da se smanji broj ljudi koji su zaposleni. razgovor funkcionira. Pitam se zašto do sada to nije napravljeno u javnim i državnim službama jer je 2010. i njima bila kriza kao što je ljudima u građevinarstvu. HŽ-Infrastruktura, sindikati i poslovodstvo sjeli za stol. Nema božićnica, nema regresa, smanjena je plaća zato što su željeli sačuvati radna mjesta. Prema tome, ovo što mi sada radimo je ono što se moralo raditi već davno prije i rezultati toga će doći, rezultati toga će se vidjet. Vidjet će se i u porastu broja novih radnih mjesta, porastu investicija. 350000 ljudi je na Zavodu za zapošljavanje, ali nismo upotrijebili ono što se upotrebljavali prije, da smo sda uložili stotinjak milijuna i poslali 15 ili 20000 na na obrazovanje i skinuli ih onda i ne bi imali 350 nego bi imali 320, 330. Svi bi bili zadovoljni, a opet bi situacija bila loša. To se napravilo 2011. Nije to koristilo tim ljudima, nije koristilo ni državi osim što je za politiku bilo dobro jer je bio manji broj nezaposlenih. Ono što ćemo vidjeti, vidjet ćemo negdje u drugoj polovici 2013. kada ćemo početi vidjeti onaj toliko željeni trenutak kada će se više otvarati radnih mjesta nego što ih se zatvara. Mi od 2008. više gubimo radnih mjesta nego što ih stvaramo. Ove godine smo više zaposlili ljudi nego ikada i to nam nije bilo dovoljno da smanjimo priljev ljudi na burzu. Zbog tih ljudi i zbog svega toga potrebno je donositi odluke. Ne treba se skrivati iza jeftinog populizma, donijeti odluke koje nisu popularne, ali odluke koje će u konačnici dovesti do toga da nam raste bruto domaći proizvod, da nam se ljudi zapošljavaju i da onda u konačnici se smanji broj nezaposlenih. To je vrlo mukotrpan put. Ne može biti odmah. Ali opet napominjem izgubili smo dragocjeno vrijeme kada smo to mogli napraviti. Mogli smo to krenuti 2008. kada su krenule već sam rekao i baltičke zemlje. I za kraj. Strukturne promjene kreću, strukturne promjene će biti. I bit će zanimljivo vidjeti diskusije svih vas tu koji ste se zaklinjali da Hrvatskoj trebaju strukturne promjene. A napominjem strukturne promjene nisu promjene za koje će svi pljeskati, pa me zanima da li će te strukturne promjene u ovom Saboru jednom biti koncenzus ili ćemo opet skupljati jeftine političke poene.

Prije svega, to koliko smo mi populisti, koliko nismo ocjenjuje građani Republike Hrvatske koji znaju da dajemo prijedloge koje vi ignorirate jer ste neoliberalna Vlada i jer čuvate leđa leđa bogatašima i bankarima. Prije svega, kažete hoćemo li mi pljeskati kad ćete vi predložiti strukturne reforme. Pročitajte molim vas početnicu iz ekonomije pa vidite što su strukturne reforme ako vi to mislite otkaze onda sigurno da nećemo pljeskati, jer strukturne reforme nisu otkazi ako to vi mislite da su otkazi. to vam nisu otkazi gospodine ministre. Govorili ste o tome da je Danska prolazila isto muke kao što mi danas prolazimo. Daj Bože da se hrvatskim građanima dogodi Danska, daj Bože. Uvijek kad želite nešto ono što je loše za hrvatske građane onda uzmete jedan primjer iz demokratski napredne, ekonomski razvijene Europe ali nikad ne spominjete u kojem su položaju ti radnici, u kojem je položaju ta zemlja općenito da tamo nema manjak demokracije kao što ima u Hrvatskoj i da tamo se malo drukčije vlada i da su malo drukčiji odnosi, da nema toliko velikih razlika između bogatih i siromašnih. Prema tome, dobro mi razumijemo što vi radite, kako se pripremate i što će biti te strukturne reforme. Ako budu dobre mi ćemo vam zapljeskati i podržat ćemo vas, nećemo biti protiv njih. Ako će biti dobre za radnike, normalno za radnike jer za njih se borimo. Strukturne promjene trebaju biti dobre za državu, za 4,5 milijuna ljudi. Prema tome, one će biti takve kakve zahtjeva trenutak, kakve zahtjeva razvoj zemlje. A kad govorimo o tome, o stupnju demokracije ne možete reći da je Danska nedemokratska zemlja i da ta nedemokratska zemlja u Parlamentu nije donijela ovakav zakon kao što je ovaj. Čak u dva navrata je bila suspenzija isplate dijela plaća što ovdje nije cilj. Ovdje je cilj da se plaće zadrže, da se radna mjesta zadrže. A o strukturnim promjenama jeftini populizam na strukturnim promjenama nećete dobiti. Ono što ćete dobiti, dobit ćete priznanje nakon dvije ili tri godine na izborima da ćete dobiti ponovno izbore. A jeftini populizam na to što ćete u strukturnim promjenama zagovarati jednu ili drugu stranu neće proći jer takve populističke stvari u strukturnim promjenama ne dolaze u obzir.

izlagati određene strukturne reforme u ovom Domu i da vas živo interesira kako će oni koji danas nastupaju populistički se odnositi prema tim reformama koje će vrlo vjerojatno biti teške. Ako ste time aludirali na klub HDZ-a ja vam mogu reći i kao zastupnik HDZ-a ako nas uvjerite da su te reforme dobre i ako te reforme budu dobre mi ćemo ih itekako podržati. Ali, kada biste nas i pokušali uvjeriti da su one dobre i da jesu dobre, a mi ih ne bi podržali ne bismo napravili ništa drugo što niste vi prije dvije godine kada niste htjeli podržati izmjenu Zakona o radu kad ste stali na čelo onih koji su potpisivali zahtjev za referendumom kako bi se taj zakon stopirao. Prema tome u tom trenutku kad ste bili u oporbi postavili ste svoje stranačke interese ispred državnih interesa. Prema tome kad bi sad mi nastupali kad budete vi takve reforme iznosili ponašali bi se poput vas, a nećemo. Znate onu poslovicu kako sijem tako i žanjem gospodine ministre. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre evo u ovom vašem zadnjem obraćanju utvrdili ste nekoliko činjenica, a ja ću ih evo pokušati ponoviti pa ćemo prokomentirati. Rekli ste da se ja hvalim isplatom božićnice. Ne hvalim se nego sam utvrdio činjenicu koja je takva bila. U ovoj 2012. godini božićnice neće biti isplaćene. To je činjenica, istina kako se to kaže. Zašto je tad bilo? Vi ste rekli da smo se zadužili za nekih 10, 15 milijardi pa da to sad svi vraćamo itd. To nije istina. To je neistina. Onda ste nadodali na to da se nismo pridržavali pravila fiskalne odgovornosti. Proračun za prošlu godinu donesen, izvršenje proračuna usvojeno, bio je čak i veći u jednom dijelu prihoda od planiranog. Nije bilo rebalansa. Temeljem istog isplaćene su i božićnice i regresi. Nezaposleni, pa ajde maknimo tih 15 tisuća o kojima stalno govorite opravdavajući ovu visoku brojku. Još uvijek je 20 tisuća iznad toga više nego što ih je bilo. To je činjenica. To nije nešto što se može osporavati. To je neuspjeh. I onda na kraju se usporedimo, kad treba finiširati, sa Danskom, sa Njemačkom itd. Mi se s Njemačkom uspoređujemo jer smo ih jedanput na Europskom prvenstvu pobijedili 3:0 i odmah dobivamo razlog da se uspoređujemo s tom državom koja se kao Feniks digla iz ničega, porušena, i 60 godina stvara sustav, 70 već skoro koji je demokratski, koji raste, koji se razvija, koji ima određena pravila i mi se bez problema s njima uspoređujemo sa 20 godina mlade demokracije, sa ratom iza sebe, sa porušenim kućama, izbjeglicama, sa svime što smo prošli. Ali mi bez problema to uspoređujemo se ali uvijek kad nam to paše. Evo sad je trenutačno Danska ta s kojom bi se mogli usporediti. Ja mislim da se mi ne trebamo uspoređivati, da mi moramo početi nešto raditi na korist ovih građana jer oni su nezadovoljni. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Mirando Mrsić. Pa ne znam otkud je uvaženom zastupniku ta konstatacija da sam ja govorio o Njemačkoj? Ja Njemačku nisam spominjao, oprostite ali Njemačka nema veze sa ovim nikakve. A kad sam govorio o Danskoj, Kanadi, Španjolskoj i Grčkoj govorio sam o tome da su i te vlade i ti parlamenti morali usvojiti ovakav tip zakona i jednostavno ekonomska situacija ih je prisiljavala na to. A kad govorimo o fiskalnom pravilu pogledajte proračune i onda mi samo recite da li ste se držali zakona koji ste donijeli. Pa mislim da niste. Hvala lijepo. Uvaženi ministre svaki puta imate neodoljivu potrebu da kažete jeftini populizam. Što da ja kažem na to, svak se češe tamo gdje ga svrbi ili nešto drugo? Nema potrebe za tim. Boli, boli istina to je jasno. Ali ono što je isto jasno, kažete realni sektor nema za božićnice pa onda ajmo se svi poravnati da svima bude jednako loše. Ne jednako dobro, nego jednako loše. Vi isto tako dobro znate da prava koja se ukidaju se ne vraćaju, s druge strane imate situaciju da već ste dva zakona, vaša Vlada već dva zakona prolongirala 2015. godinu, izbornu godinu što znači da vaša teza da nećete prebacivati lopticu na neke buduće, uvaljivat njima neke obaveze na koje ne mogu utjecati ne stoji jer to je već napravljeno dva puta. Da li ćete ukidanjem božićnica javnom sektoru otvarati nova radna mjesta? To ste rekli maloprije. Pa ispada da je to preduvjet samo da se njima uzmu božićnice i onda su, ne znam bit će barem ovih 15, 20 tisuća koliko je kolega spomenuo ovih novih radnih mjesta di je razlika između vašeg i njihovog načina vođenja nezaposlenih. I vezano za tu Dansku, stvarno ja mislim da je krajnje neprimjereno bilo kakav primjer od tih dobrostojećih pogotovo Skandinavskih zemalja pa velite dva puta je Danska išla sa takvim zakonima i čak su uzimali od djela plaće. Osigurajte hrvatskom radniku isplatu plaće koliko su oni dobili kad im je to reducirano. Hvala. Odgovor na repliku, ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa kad se pozivate na Dansku, onda ste morali vidjeti kad je to Danska napravila. To je Danska napravila 1996. godine kada nije bila u situaciji u kojoj je bila sad. Kada govorimo o tome, prema tome tada je Danska nije bila ovoliko moćna i jaka kao što je do sada i nije imala tako nisku stopu nezaposlenosti, ako mogu vas podsjetiti Danska ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti zajedno s Austrijom. druge strane, a kako ne razumijete nema novaca, nema u proračunu novaca da možemo isplatiti božićnicu i regres, da imamo da. Drugi način je da se zadužimo. Najjednostavnije to se radilo do sada. To nećemo jer ne želimo se dodatno zaduživati jer smo ionako dodatno opterećeni. Ne poštovanje proračuna dovest će nas do toga da će nam pasti rejting. Ako nam padne rejting za dvije milijarde imamo kamata više umjesto 10, 12. Tko će onda vjerovati u tu zemlju i donijeti kapital u tu zemlju i pomoći da se ovaj dio nezaposlenih vrati na zavod. Prema tome, to je logika normalna i logika koja se mora poštovati u ovom trenutku kada situacija nije dobra. Što se tiče broja nezaposlenih, ne friziramo ga, takav je kakav je, bit će još i veći, jednostavno je to i činjenica i to je i posljedica nečinjenja godinama u Hrvatskoj. Strukturne promjene je trebalo već završiti. Ponovno se vraćam na baltičke zemlje, na 2008. kada su drastično srezali u javnom sektoru za preko 30% i sada imaju rast takav je. Mi nismo išli tim putem, rekli smo idemo se privremeno odreći božićnica i regresa a sve ostalo ćemo isplatiti onda kada bude bolja situacija. I s druge strane sva prava su u temeljnom Kolektivnom ugovoru koji vi vjerovali ili ne jučer smo potpisali sa javnim službama. da li ćemo vam onda pljeskati ili nećemo. Mene osobno zanima i brine me godinu dana je prošlo, zašto vi niste krenuli u te strukturne reforme. Godinu dana je prošlo, niste ovaj ništa napravili. Za strukturne reforme na neki način trebalo se rasteretiti gospodarstvo. Ne, vi ste išli sa povećanjem PDV-a, ne sa strukturnim reformama. Kad govorimo o investicijama onda ste obećavali, do 6. mjeseca biti će tsunami sa investicijama, pa onda smo poslije 6. mjeseca to pomaknuli na 9. mjesec, pa smo onda to pomaknuli na kraj godine ove, pa onda govorimo o prvom kvartalu, pa sada o polovici iduće godine. Gdje? Nema nam investicija, gospodarstvo nam nije rasterećeno. Kako onda gospodarstvo to može disati i kad govorimo o velikoj nezaposlenosti kako uopće to gospodarstvo spasiti ili eventualno ga ohrabriti na način da oni krenu u određena zaduživanja, da oni krenu u određene bankarske bankarske mogućnosti koje daju banka zato što nemaju nikakve garancije, ne znaju što ih sutra čeka. Ne zna. Nesigurnost postoji ukupno u kada je pitanju bankarski sistem i kada je u pitanju financijsko poslojavanje. To jasno u tom dijelu neće ni pomoći, a kad predložite strukturne reforme ministre onda ćemo ih vidjeti ako budu dobre jasno da vas budemo pohvalili a ako ne budu dobre onda ćemo vas jasno i kritizirati ali kažem to ste već trebali krenuti o tome. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Sutra ćemo glasati o ovom prijedlogu zakona. **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o